**Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo ga, to je to, sada idemo na prvu točku: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, drugo čitanje, P.Z. br. 177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 državni tajnik u Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja Mile Horvat, izvolite, državni tajniče. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se predsjedniče HS-a, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Prijedloga Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture. Ja ću proći kroz samu suštinu ovoga Zakona i onda ću u drugom dijelu govoriti o izmjenama i prijedlozima između dva čitanja. Dakle Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture stupio je na snagu 2013. g. Od stupanja na snagu Zakon je do sada mijenjan više puta. Razvoj sustava poduzetničke infrastrukture je kontinuirani proces i značajna tema za gospodarstvo jer je u funkciji bržeg razvoja poduzetništva, povećanje investicija i zaposlenosti, a posebno jer su mali i srednji poduzetnici najbrojniji korisnici poduzetničke infrastrukture. Poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja na kojima poduzetnici posluju te zajednički koriste raspoložive resurse iz zone tako i tako racionaliziraju troškove svog svog poslova. Aktivnost pojedine zone za poduzetnika se ogleda kroz razinu njezine infrastrukturne opremljenosti, dakle energetske, komunalne, prometne, komunikacijske infrastrukture, itd., a izuzetno važni faktori su i prometna povezanost zone sa glavnim prometnim pravcima unutar RH, dostupnost kvalificirane i kvalitetne radne snage, a za pojedine korisnike zone bitna je i blizina stranih tržišta. Zone imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao osnivači i oni samostalno doprinose radu poduzetničkog okruženja kroz kreiranje i privlačenje potencijalnih investitora na svoja područja. U Jedinstven registar poduzetničke infrastrukture sredinom listopada 2021. g. upisani su 592 poduzetničke zone, od kojih je 290 verificirano, što znači da imaju svu potrebnu dokumentaciju te 265 poduzetničkih potpornih institucija od kojih su 203 verificirane. Za sam postupak verifikacije osnivači dostavljaju nadležnom ministarstvu propisanu dokumentaciju i u Registar upisuju tražene podatke iz čega proizlazi da se verifikacija temelji na administrativnom postupanju osnivača, dakle predlaganje donošenja odluka o osnivanju na predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, zatim dostavi prikaz obuhvata zone i utvrđivanja strukture vlasništva na temelju zemljišnoknjižnih ili katastarskih Dakle verifikacija, dinamika verifikacije ovisi o osnivačima i o dostavi dokumentacije koje, sa kojom raspolažu. Ovo je vrlo bitno za reći. Podaci o poduzetničkim zonama u RH govore da ih imamo, kao što sam rekao, 592 upisane, od toga su 72 mikro, 148 male, 37 srednje, 23 su velike, dakle preko 100 hektara obuhvata. Verificirane su 290, od tih 290, 91 je neaktivna, inicijalna aktivacija znači da je ime, da je aktiva, aktivnost, angažman na prostoru preko 33% obuhvata, negdje oko 53, srednje aktivne su 76, a potpuno aktivne su svega 79%. broj neaktivnih poduzetnika u tim zonama jeste 726, 726, broj aktivnih poduzetnika 1 958, a broj zaposlenih kod aktivnih poduzetnika po našim podacima kaže da u tim zonama radi 61 428 radnika. Osnovna uloga poduzetničke potpornih institucija koje su drugi dio ovoga Zakona na koji smo stavili naglasak je operativno pružanje usluga podrške poduzetnicima u svim fazama razvoja poduzeća, a te usluge uobičajeno obuhvaćaju edukacije, seminare, radionice, organizacije odlazaka na sajmove, konferencije i sl. Pojedine potporne institucije pružaju i usluge smještaja za poduzetnike, dakle daju radne prostore, konferencijske dvorane, urede, itd., što je posebno interesantno poduzetnicima početnicima. Pri razmatranju opravdanosti osnivanja i postojanja poduzetničkih potpornih institucija, nužno je krenuti od uloge njihovih osnivača u najvećem broju jedinice lokalne ili regionalne odnosno područne samouprave koji odabiru kategoriju potporne institucije i osmišljavaju programe poticanja razvoja poduzetništva. Ovim prijedlogom nacrta ukratko, dakle mijenja se definicija poduzetničkih zona. Slobodne zone se definiraju, isto tako, kao dio unutar sustava poduzetničkih zona, mijenja se definicija poduzetničkih, potpornih i institucija prema kojoj su to institucije usmjere na operativno pružanje podrške poduzetnicima, definiraju se digitalni inovacijski centri kao novi poduzetnički potporni, nova poduzetnička potporna institucija, dakle kao podkategorija poduzetničkih centara i kao subjekt koji pruža podršku poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja. definira se i donošenje i elementi odluka o osnivanju, odnosno osnivačkih akata za subjekte poduzetničke infrastrukture. Definiraju se uvjeti koji trebaju biti ispunjeni kako bi se darovanje nekretnine u vlasništvu RH u svrhu osnivanja ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija, smatralo se opravdani utvrđuje se također, i pojam privođenja namjeni darovanih nekretnina i regulira se status Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture kao referentne baze za subjekte poduzetničke infrastrukture u RH. U odnosu na drugo čitanje, Prijedlog zakona je u odnosu na drugo čitanje, prihvatili smo nomotehničke primjedbe vezane za izričaj i određenim člancima, da se riješi, da se riječi zemljišna parcela zamjene riječima katastarska čestica i to jer smo to smatrali primjerenijim izričajem, propisana je obveza objave odluke o osnivanju te s osnivačkog akta subjekata poduzetničke infrastrukture u službenom glasniku i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave osnivača. Dodan je novi tekst čl. 8 prema kojem se u čl. 24 brisan st. 5 te je posljedično izmijenjena i numeracija stavka u ovom članku. Izmijenjen je i članak, stavak 1 čl. 29 Zakona na način da su dopunjeni modeli raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH sukladno odredbama zakona kojima se regulira upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH. Imamo dvije jedan, jedna je jedan prijedlog, bio je da se pri utvrđivanju opravdanosti darovanja zemljišta u vlasništvu RH svaku svaku poduzetničku zonu gleda kao zasebnu cjelinu te da se razmotri opcija da se postupak popunjenosti veći od 50% odnosi samo na konkretnu poduzetničku zonu za koju se traži darovanje, a ne na sve poduzetničke zone osnovane u jedinici lokalne ili područne samouprave. Dakle ovaj prijedlog je dosta interesantan, ali ga nismo mogli prihvatiti uz obrazloženje kako zakon propisuje da je darovanje zemljišta u vlasništvu RH, jedinicama lokalne i područne samouprave za poduzetničke zone opravdano samo kada ukupni intenzitet aktivacije svih zona u jedinice lokalne samouprave odnosno područne samouprave, koja je podnijela zahtjev za darovanje, iznosi preko 50% ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru te jedinice. Vezano uz navedeno, predlagatelj napominje kako je raspoloživa površina zone ona površina koja je namijenjena poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti te da se pri izričaju intenziteta aktivizacije utvrđuje koliko je od te raspoložive površine aktivno na način da je poduzetnik započeo ili već obavlja poduzetničke aktivnosti. U izvornom tekstu zakona čak i postoji formula za izračun intenziteta aktivacije u pojedinom Predlagatelj je stanovište kako je propisani uvjet za dokazivanje opravdanosti darovanja kroz popunjenost preko 50% svih poduzetničkih zona u istoj JLS koja traži darovanje relevantan i kao takav ukazuje na odgovornost u upravljanju prostorom te sposobnost i kapacitet jedinice lokalne odnosno područne samouprave da svoje već postojeće površine namijenjene poduzetničkim aktivnostima privede namjeni. Ukoliko jedinice lokalne samouprave već postojeće poduzetničke zone nije barem polovično aktivirala, upitna je stvarna potreba za dodatnim prostorom kroz darovanje zemljišta u vlasništvu RH u istu svrhu, a ujedno i opravdanost takvog darovanja. Drugi prijedlog je bio vrlo bitan, isto tako, pri razmatranju. Ukazano je da bi se prilikom davanja podataka o veličini poduzetničke zone trebalo u obzir uzeti i površina u kvadratnim metrima, a ne katastarska čestica, budući da je na terenu utvrđeno da se određene katastarske čestice nalaze u poduzetničkoj zonu, a dio izvan obuhvata zone pa navođenje katastarske čestice ne predstavlja točan podatak za samu poduzetničku zonu. To je prijedlog Naravno, uz dužno uvažavanje bitnosti ovoga prijedloga, nije se moglo prihvatiti jer sukladno zakonu, odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke zone kao njen osnovni dokument treba sadržavati podatak na temelju kojeg važećeg prostornog plana se odluka donosi. Popis svih katastarskih čestica u obuhvatu poduzetničke zone s obzirom da se katastarske, da su katastarske čestice podloga za prostorni plan i te ukupnu površinu poduzetničke zone izračunate s brojem površina svih katastarskih čestica koje su u obuhvatu poduzetničke zone. Kad u obuhvat ulazi jedna ili više katastarskih čestica samo djelimično tada se u popisu katastarskih čestica u odluci o osnivanju odnosno osnivačkom aktu navodi da se radi samo o dijelu čestice, a u izračunu intenziteta aktivacije također se uključuje samo površina za dio katastarske čestice koji se nalazi u obuhvatu poduzetničke zone. U zakonu o dijelu koji se odnosi na površinu poduzetničke zone razlikujemo i pojmove ukupne i raspoložive i pojmove aktivne površine poduzetničke zone. Kao što je spomenuto od ukupne površine se dolazi s brojem površina svih katastarskih čestica u obuhvatu poduzetničke zone, raspoloživa površina je inače površina namijenjena poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti, a aktivna površina je ona površina na kojoj je poduzetnik započeo poduzetničku aktivnost ili je već aktivna zajedno sa dakle ima izgrađenu izgrađenu građevinu Još ću samo reći za kraj još jedan podatak koji bi mogao biti interesantan. Dakle, od 1. siječnja 2010. do stupanja na snagu zakona 2013. godine zaprimljeno je ukupno 47 zahtjeva za darovanje nekretninama jedinica lokalne samouprave za izgradnju poduzetničkih zona. Od stupanja na snagu zakona od 2013. do 2018. zaprimljeno je 61 zahtjev za darovanje nekretnina. Kada se kriterij za darovanje zemljišta snizio dakle sa 66% popunjenosti se snizio na 55% popunjenosti i ukinut radijus od 20 zaprimljeno je svega 25 zahtjeva što je manje u apsolutnim brojkama. Vidljivo je dakle da je broj podnesenih zahtjeva donekle pao iako su u međuvremenu dva bitna kriterija ublažena. Iz navedenog se može zaključiti da je kroz sve prethodne godine iscrpljen broj jedinica lokalne samouprave koje imaju kapaciteta za darovano zemljište staviti u funkciju poslovnih zona. Dakle, cilj je ovog zakona unaprijediti zakonodavni okvir za poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije te Vlada RH stoga predlaže da se prihvati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam. Zahvaljujem državnom tajniku, pa ćemo sada krenuti sa replikama, ukupno ih je 12, prva je na redu kolegica Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, 2017. godine u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture je upisano 433 poduzetničkih zona, verificirano 176. Sad ih je upisano 592, 290 verificirano, 91 neaktivna. Dakle, 2017. omjer tih aktivnih poduzetničkih zona i zona upisanih u registar 27,7% danas je 33,8%. To je još uvijek malo. Da li očekujete sad nakon ovog zakona značajan porast tog omjera u narednih godinu dana i glede zastupljenosti prirodno, proizvodno prerađivačke poduzetničke zone je sad 73%, uslužno mješovite 26%, logističko distribucijske manje od 1%. Znači kakva su vaša nekakva saznanja na terenu i kakvi će biti razvoj

statistiku o trenutnoj situaciji vezano za poduzetničke zone bitno je reći da od 592, 290 verificirane to znači da je lokalna samouprava imala kapaciteta, volje, želje, namjere da ozbiljno stavi u funkciju te prostore i da je onda po zakonu ih prijavila, odredila obuhvat, locirala u prostorno, prostorno planskoj dokumentaciji i definirala čestice, to je tih 290. Gotovo polovina ne radi ništa ni sada. Dakle, onaj drugi dio prema do 592 nije ni verificirano postoji samo nekakva odluka u jedinicama lokalne samouprave na njihovim vijećima da će ići u poslovnu zonu i to su prijavili. To je naša slika danas. Šta možemo očekivati u budućnosti? Rekao sam da mislimo po nekakvim procjenama, prijavama da su iscrpljeni kapaciteti lokalnih samouprava za nekakvo širenje ove poslovne aktivnosti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Da li su već napravljeni operativni programi i da li imamo prioritete za poduzetništvo za aktualno financijsko razdoblje? Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, do 2013. godine je država financirala izgradnju i opremanje poslovnih zona, do 2013. Iz EU financiranja je bio svega jedan natječaj 2017. godine, od tad do danas nemamo ni jednog otvorenog poziva za financiranje izgradnje iz iz EU sredstava. U novom OPPK ne vidimo ovog trenutka prostor za, za financiranje, ne vidimo ovog trenutka, vidjet ćemo još se vrše pregovori ali ja vam sad ne mogu ozbiljno odgovoriti da li vidim prostor za financiranje. izvolite. **Vukovac, Ružica (DP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče ja bih vam iznijela nekoliko primjera upravo iz Slavonije pa me interesira vaše mišljenje o navedenom. Dakle, krenut ću od općine iz koje ja dolazim, bivši načelnik koji je dobio od strane Vlade RH darovnim ugovorom zemljište ga je već sutradan prodao. Prodao ga je privatnoj firmi i za to nije nikada nitko odgovarao, općina je ostala bez poduzetničke zone nema je niti dan danas. Imamo primjer grada Pleternice gdje je naš donedavni kolega saborski zastupnik u poduzetničkoj zoni dugi niz godina sadio crveni luk. Isto tako iznijet ću još jedan primjer, a to iz općine koja je relativno blizu gradu Vinkovci u kojoj se oko 6,6 milijuna kuna investiralo otprilike u 20 hektara, a

nekretnine koja je u vlasništvu RH. Inicijativu dakle mora preuzeti odnosno inicijativu podnosi čelnik lokalne samouprave. Mi kao Ministarstvo gospodarstva dajemo mišljenje o opravdanosti tog darovanja na način da poštujemo ovaj osnovni kriterij i kažemo da je darovanje opravdano ukoliko je 50%, preko 50% zone će biti je izgrađeno odnosno aktivirano. Iza toga ministarstvo imovine sklapa, sklapa ugovor i u ugovoru se definiraju odnosi. Dakle, ukoliko se ta zona koristi mimo namjene definirane ugovorom, ugovor se raskida …/Upadica: Hvala Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, dakle jedna od velikih tema koja se razvila u raspravi u prvom krugu je bilo da li je popunjenost veća od 50% se odnosi i na sve zone koje se nalaze na području jedinice lokalne samouprave koja traži još dodano ili u odnosu na jednu zonu. Ja mislim da apsolutno vrijedno o tome raspravljati i o tome vidjeti što učiniti. Jer vi imate zaista i situacija ja uvijek mislim da trebate gledati oni koji, koji su afirmativni koji hoće nešto napraviti, koji hoće daljnje napredovati jer ako gledamo prema onima koji su loši, koji su nazadni onda nas oni uvijek vuku na dno. Vi ste u ovom obrazloženju rekli da je to bilo u raspravi i jednako tako ste rekli da vam to nije prihvatljivo. Ja, meni se nekako čini da ima tu dovoljno argumenata da se razmisli. Sad je već,

i dalje smatramo da, ali i dalje smatramo da je opravdanost darovanja vrlo bitna stvar. Dakle, zašto bi država dala svoju imovinu na raspolaganje čelniku lokalne samouprave koji ju na kraju može i prodati ukoliko on nije dokazao da na ukupnom prostoru svoje lokalne samouprave gdje može imati više poslovnih zona nije izgradio kapacitete preko 50%. Koja je logika da mu se onda odobri ukoliko je kapacitiranost u inicijalnoj fazi recimo preko, do 30%, nema logike onda. Dakle, ajmo malo to staviti u nekakvu realnu, realne odnose. Oni koji su, imaju ozbiljne poslovne namjere, država to prepoznaje i onda im, onda im opravdano dojeli tu zemlju. Katarina (RF)** Dobar dan, upozoravali smo više puta na niz nepravilnosti u postupku sklapanja ugovora između grada Svete Nedelje i Rimac automobila d.o.o., a kojim je na zemljištu u vlasništvu Svete Nedelje osnovano pravo građenja u korist Rimac automobila. Tim je ugovorom Rimac automobilima građevinsko zemljište od gotovo 200.000 m2 na slijedećih 69 godina dodijeljeno za 19.934 kune godišnje. To je višestruko manje od sličnih ugovora. To je manje od 1 lipu dakle po kvadratu mjesečno. Zašto Ministarstvo gospodarstva ne regulira takve situacije, zašto ministarstvo ne daje dakle mišljenje o tome je li opravdan ugovor za najam i može li privatni interes biti jedini kriterij? **Jandroković, Zahvaljujem se uvažena zastupnice, pa ja mislim da su kriteriji propisani zakonom vrlo jasni i dakle ugovorom između ministarstva imovine, graditeljstva imovine se definiraju odnosi sa, korisnikom nekretnine jer njemu se ovog trenutka ne daje nego se samo daje pravo građenja na toj nekretnini, dakle i dalje je država vlasnik tog zemljišta. Pod kojim uvjetima ja sad to ne mogu reći pod kojim uvjetima je kompaniji Rimac to dodijeljeno i vjerojatno je netko

Poštovani tajniče čuli smo iz vašeg izlaganja da je bilo dosta ulaganja i od strane države u poduzetničke zone, bilo je ulaganja iz fonda operativnog programa konkurentnost i kohezija, država je davala svoje zemljište. Ja bih vas molio informaciju s obzirom da ima oko 300 zona koje još nisu aktive, koliko je od tih zona onih u koje je uložila država svoj novac ili dala svoje zemljište i što misli poduzeti sa tim u skorije vrijeme. Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, dakle kao što sam rekao država je do 2013. godine objavljivala pozive za sufinanciranje, dakle ne za financiranje za sufinanciranje izgradnje i opremanje zona. Tad je bilo prijavljeno 47 zahtjeva i darovane su nekretnine po tim zahtjevima na osnovu, na osnovu ovaj tih poziva. Kad je to bilo EU financiranje 2017. bio je svega još 61 zahtjev. Koja je struktura učešća države u ovih 300 ja sad to ne mogu reći, ali vam možemo pismeno odgovoriti, mislim ne baratam tim podatkom ali vam možemo napraviti analizu, stručne službe će to uraditi pa će vam dostaviti. Dakle, da vidimo strukturu

poduzetničke zone što znači da gotovo veći dio i jedinica lokale samouprave ima svoje poduzetničke zone međutim imamo izuzetno lošu poduzetničku klimu. Pa je li moguće da po nekim procjenama naši poduzetnici na godišnjoj razini izdvajaju više od 160 parafiskalnih nameta? Ako znate odgovor, ako ne, molio bih vas u pisanom obliku. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se, mislim da je to bilo pitanje za jučerašnji dan za ministra financija. Sada je na redu kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo poštovani državni tajniče, uvaženi predsjedniče HS-a. Evo, čuli smo uz vašeg uvodnog izvješća, znači da u RH imamo gotovo više zona nego i lokalnih samouprava, znači da neke imaju i više od jedne. Čuli smo popunjenost, čuli smo aktivnost, čuli smo i broj zaposlenih koji nije mali, zasigurno da postoji potencijal da bude toga puno i više, što ovisi u prvom redu, najviše o aktivnostima same lokalne samouprave. Ali, mi zasigurno nailazimo i kao čelnici lokalnih samouprava na puno problema. Evo, mene interesira, kad govorimo o toj popunjenosti i tih 50% koje sada predviđa Zakon, da li to podrazumijeva znači popunjenost da smo ishodili akt o gradnji bez izgrađenog objekta pa je taj prostor, plato već rezerviran i znamo da će se na njemu nešto desiti ili baš mora biti govor objekt sa uporabnom dozvolom da bi rekli da je to onda završena priča i da možemo onda tražiti dalje razvoj vlastite zone ili ovaj, na koji način da to rješavamo? Znači da li je dovoljno samo akt ili mora biti gotov objekt sa uporabnom dozvolom da bi rekli, evo, taj prostor je gotov i rezerviran? **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle čl. 23 aktualnog Zakona koji nismo dirali u ovim izmjenama je definirana formula kako se aktivacija površine izračunava, dakle imamo ukupno aktiviranu površinu, poduzetničku zonu kao element aktivna površina i ukupno raspoloživa površina i onda se to stavlja u odnose i dobije se koliki je postotak aktivacije. Dakle tumačenjem ovog Zakona, aktivacija smatra i fizički angažman poduzetnika na izgradnji svog objekta na onom dijelu aktivne površine koju je obuhvatio. Sada je na redu kolega Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovani državni tajniče. Jedinstvenim registrom poduzetničke infrastrukture definirani su podaci o poduzetničkim zonama pa onda uključujući i njihovim površinama. Ono što ostaje dvojbeno, naime, površina poduzetničke zone ne podrazumijeva ukupnu površinu katastarskih čestica koje ulaze u tu zonu zbog toga što pojedine čestice prelaze granicu zone. Prema Prema tome, bilo bi dobro, upravo zbog izgrađenosti i statusa pojedine zone da u .../nerazumljivo/... ukupno površinu poduzetničke zone ulazi samo onaj dio rubni katastarskih čestica koji je prema prostornom planu sadrži obuhvat poduzetničke zone, a ne i onaj dio koji može biti šumsko zemljište, neka druga, treća namjena,

Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle na, mislim da je na odborima matičnim odborima bilo ta primjedba bila prokomentirana, ona je vrlo ozbiljna, ali definitivno po izričaju ovog Zakona koji mi nismo dirali, dakle, da čestice koje su navedene da su da pripadaju toj zoni, a nisu u obuhvatu zona, u tom dijelu se ne evidentiraju u površinu zone i to tamo tako i stoji. Dakle dio čestice je broj taj i taj je u obuhvatu, a ovaj drugi nije, on je izvan obuhvata zone, ali kad se definira prostorni plan gdje će se locirati sama poslovna zona moraju se identificirati sve čestice dakle katastarske čestice se moraju identificirati u tom prostornom planu i onda se obuhvat određuje po posebnim granicama i tako se i u odluci o prijavi, odnosno

Zahvaljujem. Ovako, ja imam 2 pitanja, prvo pitanje odnosi se kako mislite i kada mislite riješiti problematiku poslovnih zona na moru, naime, jako puno poduzetnika koji posluju u poslovnim zonama koje se nalaze u tzv. turističkom obalnom pojasu do 3 km, a ne spadaju u turističku djelatnost, plaćaju jako velike doprinose i ovoga, nailaze na poteškoće. Ako još ne spadaju direktno pod nekakvu industriju, onda ne mogu dobiti niti poticaj iz tog dijela. I drugo pitanje odnosi se također, na operativne programe na koje niste dali odgovor mom kolegi Hajdaš Dončiću. Dakle, da li su oni izrađeni? Mislim da je zabrinjavajuće to što ste rekli da nema mjesta u OPKK-u za poduzetničku infrastrukturu, mislim da se to mora ispraviti, da se mora naći mjesta unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija za poduzetničku infrastrukturu, ali napominjem, nadam se da neće kao 2017. g. se pozivi za poduzetnike evaluirati i .../Upadica: Hvala./... ocjenjivati po modelu najbrži prst.

rekao sam da zadnji poziv iz EU fondova, dakle za EU financiranje je bio 2017., od tad ga više nije bilo. U narednom OPKK-u naravno da su, naravno da su definirana. Kad bude bio zvanično ovaj, operativni program je objavljen, onda ćemo vidjeti da li ćemo moći nešto staviti pozicionirati i za ove namjere. Ali sam rekao isto tako da statistika pokazuje da je vidimo da je prema broju prijava iscrpljen kapacitet i interes lokalnih samouprava za osnivanje poslovnih zona jer ako su od onih što su verificirane 60% neaktivne, onda koja je svrha angažirati određena sredstva zalediti određena sredstva za neke stvari koje .../Upadica: Hvala vam./... za koje očito podnijela zahtjev za darovanjem. U jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture sredinom listopada 2021.g. upisane su 592 poduzetničke zone Infrastruktura znači komunalna, prometna, komunikacijska infrastruktura. Kvaliteta infrastrukture je temeljni interes za poduzetnika, to je jasno, molim vas koliki je postotak ako znate subjekata u poduzetničkim zonama koji se bave proizvodnom djelatnosti, stvaraju nove vrijednost, a koliki je postotak onih koji se bave trgovačkom djelatnosti? Hvala lijepa. se. Uvaženi zastupniče. Dakle, ja ovog trenutka pred sobom imam podatak o broju neaktivnih poduzetnika u ovoj masi od 592 zone, dakle 27% odnosno 27% odnosno 726 poslovnih subjekata je apsolutno neaktivno. Aktivnih je negdje oko 1958 dakle 73% i rekao sam ovaj podatak da je negdje oko 61.400

Uvaženi državni tajniče. U svojem izlaganju istaknuli ste broj zaprimljenih zahtjeva za darovanjem od strane jedinica lokalne samouprave, pa ste iznijeli podatak da se u proteklom periodu i smanjio taj broj što po vama se može zaključiti da se veći dio izrealizirao. Ja bi rekao upravo nešto suprotno, dakle samim ovim limitiranjem najprije onih 66% u krugu 20km, a onda i ovih 50% ukupne površine na području jedinice lokalne samouprave ukoliko ima više zona onda je zahtjev postao besmislen ukoliko nije bio zadovoljen taj kriterij. jedan od glavnih razloga zbog čega se taj zahtjev smanjio, a ne zato što ne postoji potreba. Dakle ovog trenutka mi smo stajališta da ako imamo oveliki broj neaktivnih zona i ako unutar tih što su aktivne opet imamo neaktivne poslovne subjekte, a uloženi su određeni novci u izgradnju infrastrukture mislimo da je limit od 50% aktivacije cijelog prostora poslovne zone nešto, dakle ako idemo ispod toga onda mislim da ćemo znatno sniziti kriterije za dobijanje zemljišta RH na korištenje. Dakle, niko ne kaže da se ne može osnovati poslovna zona na vlastitom zemljištu, ali dobiti od RH zemlju na raspolaganje gdje u određenom trenutku možete i prodati, a niste uspjeli 50% aktivirati postojeće kapaciteta zone, naš stav je to nešto ispod čega ne bi trebalo ići, ali uvažavam da postoje drugačija mišljenja. Hvala državnom tajniku, možete se vratiti na mjesto gotovi smo s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda krećemo na raspravu, prvi na redu je poštovani kolega Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Dobro jutro, dobar dan svima. Osnivači poduzetničkih zona u RH su jedinice u najvećem dijelu lokalne ponekad i područne tj. regionalne samouprave. No međutim, što obilježava poduzetništvo u Hrvatskoj od devedesetih godina kao što i obilježava zapravo razvoj različitih poduzetničkih zona, dakle volim to ono par puta spomenuti zapravo da ga obilježava jedan pristup engleskom inačicom copy-paste, tako da oni koji prate, a ja sam profesionalno to pratio devedesetih godina što smo imali. Dakle, imali samo u sferi poduzetništva jako puno ponavljača, pa kako je nešto bilo popularno npr. ne znam ono uzgoj činčila prvo, pa uzgoj nojeva, pa uzgoj puževa, kupovina ICB ili GSB strojeva, pa nakon toga vam je dolazilo recimo ulaganje u nekakve apartmane i zapravo veliki broj poduzetnika početnika je to ponavljao događale su se uvijek neke slične greške jer jedan dio veliki njih i propao. Dakle, tu su onda još bili i ovi … proizvodi iz Italije, puževi svašta je tu bilo. E isto tako vam se razvijala poduzetnička infrastruktura, razvijala se tako da su se u jednom trenutku dakle govorimo o poduzetničkim zonama, govorimo o poslovnim zonama, govorimo o poduzetničkim centrima, o poslovnim inkubatorima, akceleratorima dakle to je većinom dijelova onako se svodilo dobije ovaj grad ili općina, pa dobit ćemo i mi. I sada vi šta imate danas onaj što je podatak neko spomenuo mislim da je neko spomenuo čak je g. Klarić ili vi nisam siguran, da je koliko zapravo 585 poduzetničkih zona 287 ih je zapravo u funkciji, a vi ste ulagali novac i u ostale poslovne zone. Sad imate slučajeve da recimo u tim nekim drugim poslovnim zonama zapravo sad imate ih iznajmljene za što, za sunčane elektrane. Znači to se događa na terenu, novac je ulagao u infrastrukturu, ali bez ikakvog da tako kažemo cilja, dakle bez nekog kako da kažem bez nekih prioriteta nacionalnih što, gdje i kako ćemo razvijati. A dobro znamo da mi ne možemo ako određena područja zbog lokacijske prednosti nisu blizu tržištu, da vi nema smisla da razvijate tamo poduzetničke zone ili različite potporne institucije jer vam se tamo neće dogoditi poslovni nastan sam od sebe. E sad se tu javlja naravno da nije greška cijelo vrijeme bila ovdje i u Hrvatskoj, dakle ulaskom Hrvatske u EU dakle svi smo očekivali nekakva čuda, a ne možemo čuda dobiti jer nemamo istu fiskalnu politiku. Dakle, što se događa koja je recimo priča, osobito socijaldemokratskog bloka u Europskom parlamentu, da vi vrlo teško možete doći do konvergencije ako različite zemlje su porezne oaze i ako različite zemlje imaju različite stimulanse ili ne stimulanse za razvoj poduzetništva. Kapital će vam se seliti tamo gdje će njemu biti najbolje, ne mari kapital za nacionalnu zajednicu, ne mari kapital za neku regiju ili za neki grad. Znači gledati gdje će što je moguće brže ili bolje izraubat određene faktore proizvodnje tj. impute i preselit se dalje. Ali upravo bez kvalitetne porezne politike to možete destimulirati ili nekim slučajem stimulirati. I što se tiče samog ovog zakona, dakle dobro je da država pokuša ili pokušava zapravo napraviti i definirati jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, dakle kao referentne baze podataka za sve subjekte poduzetničke infrastrukture u RH, znači da postoji nekakva nacionalna klasifikacija, ali isto tako da se i definira sadržaj i ti naputci o jedinstvenom registru. I dobro je, ali ja se opet bojim iz jedne povijesne skepse, dakle sada imamo kako se ovo … prije ste imali ove sindikalne izlete sad imate tim building, tak ste prije imali prije ono poduzetničke centre, pa sad ćete poduzetničke akceleratore, pa ćete imati poslovne parkove, pa ćete sad imati digitalne inovacijske centre dakle sve je to slično, je pitanje kako se taj dio unapređuje kako se razvija društvo, sve to zapravo onako slična varijacija, slični nazivnik za to. I kažem dobro je da je ovaj zakon pošto je to i eu politika Digital Europe programa da se pokušava uspostaviti nekakav red u inovacijskim centrima. I za kraj jer mislim da je više-manje kroz replike sve više-manje propitkano i pitano, dakle klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona, ali uz jedno pitanje da bi bilo dobro dobro napraviti operativne programe koji se tiču poduzetništva za aktualno financijsko razdoblje i zapravo postaviti jasne prioritete da bar učimo na našim vlastitim greškama koje smo imali u zadnjih 20 godina. Dakle, ovdje čak ni ne napadam nijednu političku opciju niti aboliram samo kažem to je bilo nažalost takvo okruženje valjda. Sada je na redu Klub zastupnika Centra i GLAS-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, Ja uvijek o bilo kojem prijedlogu izmjene i dopuna zakona ili novom zakonu pristupam u onom formalnom dijelu i onom sadržajnom odnosno suštinskom dijelu. U ovom formalnom dijelu i mislim da kad se nešto dobro napravi je dobro to i pohvalit. Dakle, mi smo dobili ovaj prijedlog zakona koji je formalno posložen točno onako kako treba, dakle kad se radi razlika između prvog i drugog čitanja onda se točno napravi ono što je u prvom čitanju bilo prihvaćeno odnosno ono što u prvom čitanju nije bilo prihvaćeno i to je važno, to je nekakva forma koja treba biti jer moram pri tom reći da iz ovog istog ministarstva znamo dobiti kad je razlika između prvog i drugog čitanja jednu rečenicu. Razlika ima, razlika nema ili još jedna rečenice, sve primjedbe koje su bile u raspravi su nevažne pa ih ni ne obrazlažemo. Ureda za zakonodavstvo samo se usuglasite na razini vašeg ministarstva pa da onda iz vašeg ministarstva dobivamo ujednačene stvari. To sam imala potrebu reć jel imam potrebu kad je nešto dobro i pohvaliti. očito radi se po različitim upravama ili kako je pa onda na razini kolegija ajd se dogovorite da barem iz vašeg ministarstva dobijemo isto. Druga tema je sadržajna. Kad je riječ o ovakvom jednom zakonu ja se ne mogu nikada odoliti onom zovu sirene i uvijek uđem u cipele izvršne vlasti i uvijek me zanima kako to izvršna vlast dakle oni koji će koristiti taj zakon trebaju koristiti i tu ona opet imate crno bijeli svijet. Imate onaj svijet jedinica lokalne samouprave koji ne rade dobre, koji kao što je cijenjena kolegica u pitanju državnom tajniku rekla iskoriste nešto, iskoriste apsolutno krivo, prodaju nešto što nisu mogli prodat i imate jedinica lokalne samouprave čiji gradonačelnici, načelnici vrlo pažljivo prate što što se događa iz jednostavnog razloga što žele razvijati i žele razvijati i svoj grad i svoju općinu i ima poduzetnika koji hoće doći i poduzetnici jednako tako i izvana i iznutra gledaju nas i idu tamo gdje su bolji, gdje su brži, gdje su operativniji. I uvijek imamo ove koji to rede loše, koji koriste poduzetniku dakle zemljište koje su dobili za poduzetničku zonu da aktiviraju poduzetništvo poduzetništvo za sadnju crvenog luka kao što ste rekli ili još gore proda kao da je to njegovo, sad je dobio nešto u nasljeđe i prodao kao da je to njegovo. I to vam je ona crna strana i ona crna medalja i ono što mi se čini da je mjesto i postoji udruga općina, postoji udruga gradova, mislim da je to mjesto na kojem se načelnici i gradonačelnici između sebe trebaju nekako izboriti jer onda i ovi dobri koji žele nešto ulagati i žele napraviti ostanu u sjeni ovih loših i u problemu ovih loših. O problemu o kojem mi danas govorimo o poduzetničkim zonama, dakle to je nadležnost Ministarstva gospodarstva, ali mislim da je osnovni problem u jednom drugom ministarstvu, a to je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i upravljanje državnom imovinom. Ja sam bila jedna od onih rijetkih koji kad je u onom bivšem sazivu Vlade kad se odlučilo napraviti Ministarstvo državne imovine rekla da ja tu čitam želju zemlje da konačno kao prvo zna koju imovinu ima, kao drugo da zaista o njoj vodi računa i kao treće da ju aktivira. Nažalost, to se nije desilo, a bojim se da se to neće desiti ni nadalje. Kad pogledate proračun onda stavka proračuna iz NPO-a ministarstvo koje je nadležno za upravljanje državnom imovinom je tamo predvidjelo 5 milijuna 812 tisuća 500 kuna za NPO i onda vam je stavka upravljanje državnom imovinom. Da bio država mogla upravljati svojom državnom imovinom za početak mora znat što ima, to je prva stvar, mora imati evidenciju koju još uvijek nema. Drugo, mora imati sređeno nekako i katastarsko i gruntovno stanje, a kao treće onda mora znat što s njom hoće, da li ju želi poklanjati, da li ju želi dati na pravo građenja, da li želi ju samo aktivirati, bojim se da na nijedan od ovih odgovora odnosno na ovih pitanja nema odgovor. Ja vrlo često volim davati neke primjedbe iz povijesti. mi smo odnosno na ovim našim područjima, 1893. g. sam prvi put susrela da se spominje u vrijeme Austro-Ugarske potreba izgradnje kanala Dunav-Sava, o tome pričamo i danas. 1897. g. Milan Leluci koji je bio na čelu Ureda za izgradnju, jedan od najvećih urbanista i ovu zelenu potkovu danas koju poznajemo u gradu Zagrebu se zove Lelucijeva potkova, točno po njemu, bio je građevinski inženjer i bio je član Poglavarstva i želio je 1897. g. je nudio svoju ostavku jer se nije, nije se moglo dogovoriti da li će pruga kroz Zagreb ići nad zemljom, pod zemljom, još uvijek je ta rasprava. Ono što se ja bojim da će za jedno 100-tinjak godina, ali stvari se ipak mijenjaju i dalje biti rasprava da li država zna koliko ima svoje imovine, pri tom ovaj put govorim ne o zgradama nego govorim o zemljištima. Da li je država zna koliko ima zemljišta, da li ju je evidentirala, da li je sredila katastar i gruntovnicu i da li ju je aktivirala. Dakle ja se nekako nadam da su alati bolji i alati brži i da će to sve zajedno pomoći, ali, kad uzmete sređivanje stanja u katastru i koliko je katastar sređeno, ja sam to računala pred jedno 2, 3 godine je bilo 113 godina da nam treba. Dakle, bojim se da ta tema problema zemljišta, problema evidentiranja zemljišta zaista ne prođe taj put koji treba biti jer imamo ne jedanput slučaj da Ministarstvo gospodarstva odradi svoj posao. Točno definira uvjete, ali bez ovog drugog ministarstva neće biti pomaka i neće biti iskoraka. ja se mogu složiti da postoji zaista nešto što ja zovem pomodarstvo, a to je da se jedne godine nosi jedno, druge godine se nosi drugo, a treće godine se nosi treće pa se onda zaista odjedanput se svi bave jednom vrstom djelatnošću pa drugi put drugom pa treći po trećem, ali ja pritom opet idem onaj dio svoje rasprave gdje sam rekla, nemojmo gledati i ako ćemo gledati ove loše koji nas vode na dno, nikad nećemo napraviti iskorak naprijed. Iskorak u nešto drugačije, ajmo gledati one koji su dobri i oni koji zaista nekako vode računa i jer taj napredak je naravno, hvala i slava ide onom koji je na čelu općine odnosno grada, ali to što se napravi ostaje zauvijek. Nitko nije sa sobom, ne znam, da je netko sa sobom i velika bogatstva odnesao u grob ili odneso na neko drugo mjesto pa neće to učiniti niti ovaj put. Ono što mi vidimo 2013. do sad su nekakvi ali ono što ne vidimo kao bazičan pomak je taj problem upravljanja imovinom, upravljanje državnim zemljištem i ti nesretni imovinskopravni odnosi, taman kad mislite da ste nešto riješili, onda vam se pojavi netko drugi. Postoji još jedna razlika koja je bila između prvog i drugog čitanja, to je novi čl. 8 gdje se je iz odredbe čl. 24 brisao onaj st. 5 koji je propisao mogućnost izuzeća od obveze popunjenosti, ali dobila sam taj odgovor na odboru pa onda nisam imala potrebe sad to ponavljati, a to je ono za tone od posebnog gospodarskog interesa. Da zaključim, osnivanje poduzetničkih zona, popunjenost tih poduzetničkih zona, daljnji razvoj, ovisi o umješnosti, o uspješnosti, od tome koliko pojedine jedinice, odnosno, dakle da jasno kažem, općine i grad vidi da je to potencijal njihovog razvoja. A onda mislim da s druge strane država, koja je tu, ne bi trebala biti kočničar nego bi trebala zapravo biti netko tko pomaže. Ove izmjene i dopuna Zakona, i ne mislim da postoji onaj nekakav čarobni štapić koji će riješiti sve i sigurno će opet ostati nešto što će izazvati prijepore i izazvati nemogućnost provedbe, ali ova izmjene i dopuna Zakona čini mi se da ipak ide u dobrom smjeru i mi ćemo ih podržati. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite.

Ja ću malo o ovom Zakonu govoriti na drugačiji način iz razloga da što sam od prvog spomena njegovog imena 2013. upozoravao da ono što je on tad u tom trenutku sadržavao, ne vodi ničemu, odnosno blokirat će sve gradove i općine na području čitave RH koju u okviru svojih poduzetničkih ili gospodarskih zona, kako god ih zvali, imaju zemljište koje je u državnom vlasništvu. Tada, u to vrijeme, 2013. za vrijeme Milanovićeve Vlade imali smo jednu neprirodnu situaciju, ministarstvo koje je trebalo biti zamašnjak razvoja, gospodarstva, bilo je podijeljeno na 2 gospodarstva, čisto iz tih njihovih imali smo ministarstvo gospodarstvo i onda smo imali ministarstvo poduzetništva. Očito da bi ministarstvo poduzetništva u to vrijeme valda na neki način opravdalo svoje postojanje, krenulo se u izradu ovog Zakona i u narodu postoji ona poslovica, što se grbavo rodi, teško je poslije ispraviti i mi sve ovo vrijeme nakon što je ponovo vraćeno u okvire Ministarstva gospodarstva, što se formirala formirala stabilna hrvatska Vlada i krenulo promišljanje gospodarstva na potpuno drugačiji način, radimo nekakve korekcije o ovome Zakonu. Zašto ovo govorim? Tada, u to vrijeme kad je ovaj Zakon donašan, ja sam aktivno sudjelovao u raspravi, čak i amandman moj je bio upravo u ovom smjeru kojem je kasnije, 2018. taj Zakon i mijenjan naprosto iz razloga jer je tada, 2013. određen jedan nesuvisli kriterij darovanja zemljišta. Dakle u to vrijeme oni su rekli, 66% popunjenosti prostora poslovnih zona, ali zamislite u krugu 20 km. Što mi u Hrvatskoj nije u krugu 20 km? Koliko općina i gradova u nekom krugu od 20 km ima poslovnih zona? I ono što je državni tajnik ispravno rekao, neke zone su popunjene, neke nisu, neke su uspješne, neke nisu. Imamo čvor Bosiljevo uz autocestu Rijeka-Zagreb koje krenulo se …, izgrađena je infrastruktura totalno je prazna. Ali ne možemo zbog te i takve zone blokirat Polišnik, ne možemo blokirat Kukuljanovo-Šrkljevo zone u Bakru u Sv. Nedelji ili negdje gdje smo uspješni. Promijenjen je taj kriterij i zahvaljujući evo i državnom tajniku i ministarstvu se uvažio taj zahtjev, međutim uvažili smo taj zahtjev na način da se taj kriterij smanjio upravo ove okvire 50% na području jedinice lokalne samouprave, izbacili smo tih 20 km i smanjili tih 66% i tad je postalo opravdano da jedinice lokalne samouprave daju zahtjeve za državnim zemljištem kako bi se mogli nastaviti dalje razvijat jer ko nije svjestan što se događa na terenu sa katastrom, nesređenim zemljišnim i gruntovnim knjigama, vlasnicima koji su po Argentini, Americi, ne znam gdje diljem svijeta i problema u kojoj se nose jedinice lokalne samouprave da bi upravo to zemljište unutar urbanističkih planova stavile u nekakvu svoju funkciju. Ovaj zakon je sa ovim izmjenama postao nešto što omogućava jedinicama lokalne samouprave da nastave sa pripremom izgradnje infrastrukture i ono što je dobro u ovom zakonu je upravo taj registar. To moramo svakako pohvalit, svakako prihvatit jer konačno imamo na jednom mjestu objedinjeno u Ministarstvu gospodarstva podatke po gradovima i općinama, po broju poduzetnika, o kvadraturi zemljišta koje posjeduju i sve ono drugo što imaju. Ali tko se nije bavio time ovdje je dobro navedeno i određene su regule na koji način se kreće osnivanje poduzetničkih zona i što jedinice lokalne samouprave moraju napravit. To je prvi korak i on ide u registar, on kao akt u osnivanje poduzetničke zone je ovim zakonom propisan. Operativno, što to znači na terenu? Priprema od donošenja samog urbanističkog plana koji zahtijeva određeno vrijeme, nakon toga projektna rješenja, idejni projekti, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, a onda rješavanje imovinskopravnih odnosa. Ono što je dobro isto tako u ovom zakonu što se prihvatio onaj argument da su prometnice unutar obuhvata urbanističkog plana, to je državni tajnik propustio reć, i zeleni pojas i sve ono što se odnosi na nekakvu infrastrukturu se izvadilo van iz tog kriterija od 50% popunjenosti. Dakle tu se stvorila još jedna mogućnost i na odboru kad smo raspravljali o ovom problemu, zahvaljujem se što je prihvaćena i ova odredba da se govori o kvadraturi odnosno o česticama koje se nalaze na tom prostoru, ali imate situacije da je pokretanje u aktivnosti u bilo kojoj poduzetničkoj zoni nešto što je dinamičan tijek, dakle nešto što se praktički tamo gdje su zone aktivirane, tamo gdje se intenzivno gradi i širi događa jedna situacija koja u čitavom svom tijeku provođenja svih postupaka mijenja stanje na terenu. Dakle, vi da bi dobili radni plato na kojem će investitor gradit svoj proizvod ili već kakavgod pogon morate sve te male čestice unutar obuhvata urbanističkih planova objedinit u nekakvu veliku česticu i bit jedan kroz jedan jedinice lokalne samouprave nakon toga propisat sve one postupke i natječaja da bi uopće poduzetnik došao na to, izgradit na tom prostoru kompletnu infrastrukturu i čitavo to vrijeme te čestice mijenjaju svoje brojeve, mijenjaju svoje vlasnike i odvija se nekakva aktivnost. Dakle, ovaj zakon u ovakvom obliku sa ovim novim momentima koji se odnose i na darovanje zemljišta, koje se odnose na registar nekretnina je prihvatljiv i u svakom slučaju je nešto što je za pohvalu. Međutim da će ovaj zakon zahtijevat i dalje korekcije u narednim godinama, to je praktički sigurno. Zašto to tvrdim? Naprosto iz razloga jer je Vlada RH i sad iz eu fondova sa ovim novim programom omogućena su izdašnija sredstva za sređivanje katastra. Dakle to je jedan ogroman posao koji je pred svim gradovima, općinama, jedinicama oni će se odnosit i na prostore poduzetničkih i gospodarskih zona, tako da će se svi ovi podaci u tijeku veće realizacije mijenjati. Onaj dio na koji smo isto tako upozorili je prilikom obračunavanja ovih površina je ono što se nalazi unutar obuhvata urbanističkog plana i onaj dio čestica koji se nalaze van tog plana dok god se ne provede parcelacija. Parcelacija se mora provesti na osnovu nečega ili morate imati lokacijsku dozvolu ili već sve one potrebne elemente da bi je uopće napravili, dakle to opet iziskuje nekakvo vrijeme. Ono što je moje osobno mišljenje, a o tome ću više u pojedinačnoj raspravi reć da se više treba prilagodit terenu, više bi se trebalo ovakvim zakonima regulirat ta razlika između onih onih koji su aktivni i oni koji su manje aktivni odnosno napravit nekakve različite kriterije za one koji intenzivno pune svoje industrijske zone, koje intenzivno razvijaju gospodarstvo, koje intenzivno grade infrastrukturu i privlače investitore za realizaciju tih projekata jer ne smijemo ni na koji način ostaviti mogućnost da se ta brzina realizacije projekata na tom području bilo kako blokira. U ovome dijelu zahtjeva prema državnoj imovini i rješavanja svih tih postupaka, mogu iz iskustva koje imam, a imam ga podosta godina, pohvalit Ministarstvo gospodarstva u brzini realizacije njihovog davanja suglasnosti. Središnjeg državnog ureda za upravljanjem državnom imovinom od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, osnovan AUDI, nakon AUDI-a, DUDI, nakon DUDI-a posebno ministarstvo i sad u okviru Ministarstva graditeljstva taj dio raspolaganja državnom imovinom i to je nešto čime ćemo se morat posebno pozabavit. Ja vjerujem da u Ministarstvu gospodarstva u Vladi RH i u Ministarstvu graditeljstva već o tome se ozbiljno razmišlja. Evo, hvala. Sada ćemo poslušati u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanu kolegicu Ružicu Vukovac, izvolite. Zahvaljujem. dakle poduzetničke zone kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Prvi korak u osnivanju poduzetničke zone je izrada studije kojom se dobiva prikaz gospodarskog stanja i interesa samih poduzetnika, obrađuje prostor na smještenost gospodarskih subjekata i prikupljaju informacije o do sada uređenim gospodarskim zonama u samom okruženju. Time se utvrđuje da li je zona potrebna na tom području te postoji li poduzetnički interes za sam prostor zone. Osnivanjem i izgradnjom poduzetničkih zona postižu se višestruki ciljevi za razvoj lokalne regije i zajednice. Dakle, otvaranje novih radnih mjesta, poticanje gospodarskog razvoja na određenom području te poticanje poduzetništva i investicija. Na razini gospodarskih subjekata prednosti poduzetničkih zona se ogledaju u rješavanju problema prostora i infrastrukture, omogućava se zajedničko korištenje infrastrukture te povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru uključujući kvalitetnu prometnu povezanost tih područja s glavnim prometnim pravcima i sustav poticajnih mjera i povlastica za poslovanje u tim područjima. Sve od navedenog u konačnici rezultirati će racionalizacijom poslovanja poduzetnika. Odredbama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture su uređena pitanja određenja poduzetničke infrastrukture vrste i kategorizacije poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, ustrojavanje jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture te sustavi potpora za unapređenje unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija. Poduzetničke zone kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definirane su kao infrastrukturno opremljena područja utvrđena prostornim planovima namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je omogućiti poduzetnicima zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora te im se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje resursa poduzetničke zone zajedno s drugim korisnicima sa poduzetničke zone. Zone kao dio poduzetničke infrastrukture trebaju biti opremljene energetskom infrastrukturom dakle strujom, javnom rasvjetom, plinskom podstanicom, priključcima na javnu mrežu, izrađenom trafostanicom i drugim energetskim priključcima, zatim komunalnom infrastrukturom pri tom mislim na opskrbu vode, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizaciju, odvodnju dakle pri tom mislim i na onu fekalnu i na oborinsku, tehnološku kao i na sve druge priključke na javnu mrežu te prometnom infrastrukturom, a tu mislimo na pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone odnosno poduzetničke potporne institucije, dakle parkirališta, utovarne rampe i drugo te komunikacijskom infrastrukturom, dakle pri tom mislim na telefonsku, internetsku vezu, radio vezu, tv mrežu i u Hrvatskoj imamo i niz primjera gdje se poduzetničke zone ipak zloupotrebljavaju te smatram izuzetno bitnim i o tome iznijeti nekoliko podataka pa ću stoga podrobnije objasniti neke primjere koje sam istaknula u svojoj replici samom državnom tajniku. Dakle, primjer poduzetničke zone u općini nadomak Vinkovaca u koju je uloženo više od 6,6 milijuna kuna na 20-tak hektara na kojima se prostire godinama je zjapilo prazno. Prema izvješću Državne revizije cijena izgradnje jednog hektara te poslovne zone stajala je porezne obveznike 317.251 kunu pa je dakle toliko novca zapravo godinama bilo bačeno u vjetar. Prema izvješću Državne revizije iz listopada 2014. samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji bile su još 4 zone u koje je utrošeno brdo državnog novca, a koje nisu služile namjeni za koju su izgrađene. U eri prave pošasti građenja poduzetničkih zona, a da se prije toga uopće nije znalo postoje li mogući investitori uložen je ogroman novac, u mnogim slučajevima posve uzaludno. Tako stoji u papirima Državne revizije u poduzetničku zonu u gradu Iloku investirano je 2,9 milijuna kuna. Općini Nijemci 2,2 milijuna kuna, a u Lovasu nevjerojatnih 12,2 milijuna kuna ili čak 1,3 milijuna po hektaru. Dakle, u samo 4 zone jedne od 20 hrvatskih županija uloženo je 24 milijuna kuna, a da se u njima od velikih priča o razvoju poduzetništva i zapošljavanja lokalnog stanovništva godinama se ama baš ništa nije događalo. Danas po Slavoniji uz neobrađena slavonska polja o čemu je Kozarac pisao 130 godina zjape prazne ili poluprazne poduzetničke zone koje su iz tada obradivog funkcionalnog poljoprivrednog zemljišta pretvorene u građevinsko zemljište. U međuvremenu najveći dio spomenute poduzetničke zone u maloj slavonskoj općini umjesto da služi za razvoj gospodarstva zbog čega je i bila izgrađena i u što je kako sam rekla uloženo 6,6 milijuna kuna bivši načelnik je bez provedenog javnog natječaja dao na korištenje najvećoj tvrtki koja posluje na području tog dijela Slavonije, a koja je to zemljište koristila još od 2008. godine, dakle prije izgradnje same poduzetničke zone i tada je prema dokumentima vidljivim u samom nalazu Državne revizije za tih za tih 20-tak hektara prve klase zemlje plaćala godišnji najam od samo 14.800 kuna. Javnosti je poznati slučaj iz grada Pleternice, o svemu smo slušali ne tako davno i u medijima i tamo poduzetnička zona do nedavno je zjapila prazna. Čitali smo o tome kako jedan njen dio koristi obitelj bivšeg našeg kolege dakle saborskog zastupnika koja onda u posve uređenoj zoni, namijenjenoj razvoju gospodarstva, godinama sadi povrće. Je li to svrha i cilj investicije koje u konačnici, snose svi građani naše zemlje kao porezni obveznici ove prilično skupe države, nadam se da nije i vjerujem kako mjerodavni i o ovim iznesenim činjenicama ipak vode brigu. Zahvaljujem. 5. rasprava bit će ona Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte i poštovana kolegica Katarina Peović, izvolite. Dobar dan. Pitanja koja se žele riješiti ovom izmjenom Zakona odnose se na definiranje pojma proširenja postojećih poduzetničkih zona, definiranja

Također, definiraju se uvjeti za darovanje zemljišta u vlasništvu RH za izgradnju, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone, no nije se definiralo pitanje malverzacija vezanih uz najam zemljišta koje može biti toliko nizak da se zapravo radi o darovanju zemljišta, ali onda ne potpada pod kriterije darovanja. Iznijet ću vam primjer koji sam spomenula u svojoj replici koji to ilustrira. Znači svi znaju već iz medija da je postojalo niz nepravilnosti u postupku sklapanja ugovora između Svete Nedelje Rimac automobila d.o.o., a kojim je na zemljištu u vlasništvu Svete Nedelje osnovano pravo građenja u korist Rimac automobila d.o.o. Tim je ugovora Rimac automobilima građevinsko zemljište od gotovo 200 tisuća kvadratnih metara dodijeljeno na sljedećih 69 godina za 19 934 kune godišnje, odnosno za za manje od lipu po kvadratu mjesečno. Uzme li se u obzir očekivana inflacija u budućnosti, taj je već sada mali iznos tijekom trajanja ugovora postat će u potpunosti beznačajan. Osim toga, Sveta Nedelja je odredbom ugovora omogućila da uz njeno dopuštenje Rimac pravo građenja optereti založnim pravom u svrhu građenja kampusa, iz dokumenata grada Svete Nedelje i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine došli smo do novih saznanja koja samo potvrđuju naše ranije navode. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na čelu s Darkom Horvatom bilo je očito da se Rimcu mora omogućiti izgradnja kampusa zbog opće klime, u medijima, ali isto tako, nije želio snositi odgovornost davanja nekretnine vrijednosti 82 milijuna kuna u bescjenje i to je ono što smatramo da ovim Zakonom treba regulirati. Objasnit ću zašto. jednostavno riješilo, da tako kažem, problema, no, da je bilo sumnji, znači postoji niz dokumenata koji to potvrđuje. Radi se znači o toliko smiješnom iznosu da ga je na 39. redovnoj sjednici gradskog vijeća morao kritizirati čak i HDZ-ov vijećnik Halužan koji je na izravnoj liniji prema Ivanu Rimcu. Znači iz zapisnika sjednica gradskog vijeća postaje očito da je postojala namjera pogodovanja Rimac automobilima d.o.o., kako od strane samog grada i gradonačelnika Zurovca, tako od strane države koja je zemljište prenijela u vlasništvo grada Tako u zapisniku s 19. sjednice gradskog vijeća iz 2018. HDZ-ov vijećnik Damir Halužan izjavljuje da ga je osobno zvao Ivan Rimac da bi se ubrzao i riješio postupak dodjeljivanja zemljišta. Ivan Rimac tada je preko .../Govornik se ne razumije./... Halužana dao gradu rok do 31.12.2018. za rješavanje problema, inače, Rimčeva investicija napušta Svetu Nedelju. Halužan je tada detaljno opisao i odnos između grada i Ministarstva državne imovine u postupku rješavanja pravnih pitanja. Iz njegovih riječi i u zapisniku te sjednice vidljivo je da nikada nije bilo pitanje hoće li se zemljište dati Rimcu, već samo koji je pravni način da se to provede. da se to provede. Zanimljivo je vidjeti koliku ulogu u cijelom postupku igra Ivan Rimac, za kojeg se često naglašava da nema veze s onim što Mate Rimac radi. Naime, osim urgiranja preko vijećnika Halužana, Ivan Rimac je intenzivno surađivao i s gradonačelnikom Zurovcem u pripremi dodijele zemljišta. U odgovoru vijećniku Halužanu Zurovec navodi da je opetovano i sam bio u kontaktu s Ivanom Rimcem i da je s njim i njegovim projektantima čak bio u županiji i sve izdogovarao, citiram. Zurovec sam sebi imputira namještanje natječaja, nakon što ga Halužan podsjeća na poziv Ivana Rimca, Zurovec traži dakle i to se jasno vidi iz tog zapisnika, brisanje rečenice u kojoj se spominje prezime Rimac zbog negativnog konteksta jer se onda može imputirati da je natječaj namješten. Dakle sam gradonačelnik Zurovec na 37. sjednici potvrđuje da je ono o čemu su on i Halužan pričali na 19. sjednici predstavljalo namještanje natječaja. Doslovno je Halužan tada pitao na koji način ćemo mi to proslijediti Rimcu, na to što je Biserka Delač odgovorila na jedan od zakonskih propisanih načina. Takva potpuna predanost znači se može, davanje tog zemljišta može se ilustrirati tome da je samo odvjetniku isplaćeno 125 tisuća kuna za izradu ugovora o osnivanju prava građenja, što znači da će proći 6 godina prije nego što će se godišnjom naknadom iz ugovora nadoknaditi samo odvjetnički troškovi njegove izrade. Zato, kolegice i kolege, trebamo biti jako oprezni prema ovakvim zakonima, znači ugovori se mogu sklopiti da djeluje stvar zakonski ispravna, ali zakonom ovdje moramo odrediti da se takve stvari ne dešavaju. Gradonačelnik Zurovec nam je inače, u dopisu odgovorio da je naknada utvrđena prema visini ulaganja određenog natjčečajem, a ne prema vrijednosti zemljišta, što je krajnje problematično tumačenje, s obzirom na to da se u narudžbenici koja je dostavljena, navodi da se radi o odvjetničkim uslugama radi izradi ugovora o osnivanju prava građenja na nekretnini, a ne uslugama izrade natječaja, znači, na naš upit također, je o provođenju procjene vrijednosti nekretnine prije raspisivanja natječaja, gradonačelnik Zurovec obavijestio da ne posjeduje tu informaciju i to u dijelu, u tom dijelu, naš zahtjev za pristup informacijama proslijedio Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, što je skandal sam po sebi. Znači nepojmljivo je da grad ne raspolaže informacijama o vrijednosti nekretnine kojim je raspolagao u bilo kojem slučaju, a posebno u projektu kojem sam taj grad pripisuje toliki značaj. U slučaju da grad zaista ne raspolaže takvom informacijom odnosno da je potpisao ugovor o osnivanju prava građana na 69 godina na tako nizak iznos radi se o teškom nemaru za kojeg nema opravdanja. Znači mi smo srećom otkrili neke informacije na stranicama ministarstva i samog grada, znači nekretnine na kojima se gradi Rimčev kampus u Sv. Nedelji je darovalo Ministarstvo državne imovine odlukom 23. siječnja 2019. Ministarstvo je prvotnom odlukom procijenilo vrijednost darovanog zemljišta na 6,5 milijuna kuna, ta je vrijednost utvrđena temeljem toga što se darovano zemljište tada nalazilo unutar građevinskog područja izdvojene namjere u zoni sport i rekreacija. Nakon što je zemljište dodijeljeno Sv. Nedelji grad se upustio u izmjene prostornog plana kojima je zemljištima promijenjena prostorno planska namjena te se sada nalaze u zoni proizvodne i razvojne namjene istraživački istraživački kampus C. Procjenjuje se da je samo taj čin davanja nekretnine zapravo digao samu cijenu tog zemljišta na 82 milijuna kuna. Ono što je bilo ministarstvu problematično tada je da su se i sami pitali nije li riječ o pogodovanju pa je ministarstvo pronašlo ingeniozno rješenje i umjesto da daju suglasnost Sv. Nedelji za osnivanje prava građenja u korist Rimca oni sa Sv. Nedeljom sklapaju aneks ugovora o darovanju koje ministarstvo više ne mora davati suglasnost Sv. Nedelji za otuđivanje i opterećivanje nekretnine. Zurovec prihvaća takav aneks u niskom startu spreman za svaku moguću uslugu privatnim investicijama i kapitalu. Znači konačno nakon godina lutanja sve je bilo spremno da se otvori natječaj koji će Rimac dobiti zemljište i ostvariti svoje snove, bez ikakvog objašnjenja, procjene ili analize jasno je da je ovdje bilo riječ o vrlo vrlo maloj cijeni koja ne opravdava tu javnu investiciju. Ono što treba reći u ovom slučaju da nije problem u tome da se daje privatnicima naravno zemljište i da se pokreće da lokalne zajednice profitiraju otvaranjem poduzeća na svojem području da lokalna vlast može raspoređivati zemljištem, ali treba vagati između različitih interesa u ovom slučaju to se nije desilo, ovo je možemo reći standard znači još jedan slučaj opravdavanja poklanjanja zemljišta privatnicima. Mi ćemo zato imati jedan aneks i to vjerojatno na čl.9. kojim ćemo pokušati to regulirati ovim zakonom jer smatramo da je ovaj slučaj stvarno paradigmatski i da će se pokazati nakon dvije, tri godine tog stvarno opsesivnog praćenja poster boja Mate Rimca i velikog uspjeha ovog čitavog projekta se pokazati da je zapravo riječ o jednoj drugoj karakteristici drugog jednog slučaja jedne druge osobe koja se preziva Rimac i da u svim tim slučajevima riječ o pogodovanju koje je omogućeno zapravo i zakonski i da ne možemo riješiti te situacije ako zakoni ne budu pisani na način da se uistinu na prvo mjesto stavlja interes lokalne zajednice, stanovnika tog mjesta, a ne interes privatni koji nije nužno u skladu sa javnim interesom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sad je na redu Klub zastupnika socijaldemokrata i gospođa Marina Opačak Bilić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, suradnici, poštovane kolegice i kolege. Evo kad raspravljamo o poduzetničkoj infrastrukturi odnosno o unapređenju istih mi bismo evo voljeli raščlanit tj. razdvojit temu na nekoliko segmenata provedbe učinkovitosti samih zona. Pa bismo mi na to ukazali kroz neke četiri stavke, kroz neka četiri dodatna pitanja za koja smatramo da treba također raspravit i uzetih ih u obzir. Prvo je to da konkretno sam razvoj infrastrukture u poduzetničkim zonama ne utječe direktno na aktivnost gospodarstvenika i na samu poduzetničku klimu. Drugo je pitanje popunjenosti poduzetničkih zona, treće je pitanje radne snage u smislu omjera strateškog pristupa djelatnostima i prilagođavanju zona uvjetima ponuđene radne snage u određenoj regiji i četvrto bi bio odnos RH prema nekretninama nakon darovanja i nadzor mogućih zloupotreba i malverzacija s darovanim zemljištima. Što se tiče prve stavke zakon ima za cilj stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetničke infrastrukture, no ono što je iznad toga, iznad te infrastrukture jest zapravo doprinos stvaranju poduzetničke klime, dakle poticanje investicija i podrška onima koji se žele odlučiti na poslovni pothvat. I tu smatramo da je nužno u većoj mjeri od strane države provodit mjere olakšica i poticat upravo jačanje poduzetnika i njihovu konkurentnost, jačat njihovu volju za gospodarskim aktivnostima i jednako tako volju za ostanak, a ako hoćete i za opstanak na tržištu. Znamo da je birokracija i administracija nešto na što se većina poduzetnika žali već godinama i upravo je ona obeshrabrila mnoge početnike, a odbila je puno stranih investitora može učinit puno više. Dakle potrebno je stvori bolje uvjete za konkurentnost. To je nešto čemu se neće doprinijet ovim konkretnim izmjenama, no naravno u svakom slučaju pozdravljamo svaku pa tako i ovu provedbu jačanja preduvjeta za poduzetničke aktivnosti. Pri tom naravno pozdravljamo i izgradnju i ulaganje u poduzetničke zone, poduzetničke centre, poslovne inkubatore, poduzetničke akceleratore, poslovne parkove, znanstveno tehnologijske parkove, centra kompetencija, slobodne zone te sve oblike ovakvih projekata, no upozoravamo i na to da se obrati više pažnje na ovaj administrativni birokratski i parafiskalni dio nameta u kojem zasigurno ima puno prostora za korekcije i evo jedna kvalitetna porezna politika sigurno bi u velikoj mjeri doprinijela želji i ideji u onom prvom koraku kad se poduzetnik uopće treba odlučit na pristup poduzetništvu. Nedvojbeno sve poduzetničke zone koje sam navela osnivaju se u cilju stvaranja kvalitetnog poduzetničkog okruženja no naglašavamo još jednom ovaj dio koji će osim kvalitetne infrastrukture doprinijeti i započinjanju i razvoju poduzetničkih aktivnosti i koji će u konačnici ono najvažnije doprinijet rastu broja poduzetnika, a samim time i rastu zapošljavanja. To su mjere u stilu oslobađanja komunalne naknade kao što već i postoje takve, takvi oblici potpora koje jedinice lokalne samouprave zapravo pružaju na određeni period ponekad, najčešće 3 godine od samog početka proizvodnog procesa. Dakle, oslobađanje komunalnih doprinosa, komunalnih naknada pa često imamo primjere i sufinanciranja režijskih troškova. No, često čak i uz sve te uvjete nije lako i nije jednostavno privući poduzetnike i upravo tu država može učiniti slične korake i doprinijeti recimo smanjenjem parafiskalnih nameta i smanjenjem birokracije. Što se tiče druge stvari koje sam navela, pitanja popunjenosti zona kad pogledamo trenutnu situaciju onda ne možemo baš bit u potpunosti zadovoljni, uglavnom imamo situaciju da su zone loše popunjene i ta iskorištenost zasigurno može biti bolja. Naravno čast izuzetcima, imamo primjere gdje čelnici lokalne samouprave odlično rade taj posao, no nažalost veliki je broj onih koji su manje dobri u tome. I baš zato se ovoj temi treba pristupiti puno opširnije i više se prilagodit terenu i pristupit možda nekakvom određenom strategijom o gospodarskim zonama koja bi imala za cilj u takvim sredinama poboljšati popunjenost i popravit gospodarsku sliku jer bismo mogli kroz jednu takvu strategiju na određeni način potaknut investicije u određenim regijama. Treće što samo spomenuli je pitanje radne snage u smislu omjera strateškog pristupa djelatnostima i prilagođavanju zona uvjetima ponuđene radne snage u određenoj regiji. Dakle, važno je koliko imamo radne snage, gdje imamo i radne snage i stručnih djelatnika i kako bi se zapravo poslovne zone u pojedinim područjima prilagodile uvjetima sa ponuđenom infrastrukturom odnosno sa radnim mjestima. Jer ja ću navesti primjer u mojoj županiji Brodsko-posavskoj gdje smo nakon smanjenja opsega rada tvrtke Oriolik ostao je jedan veliki broj stolara, šivaća, šivačica i sličnih struka i evo jedan dio njih se odvojio, započeo bavljenje ovom djelatnosti i naravno prepoznati smo po proizvodnji namještaja. No, dobar dio tog kadra stoji godinama neiskorišten. Nažalost, ovdje se radi o djelatnosti i o kadru koji je u rangu niže plaćenih poslova, no to je druga tema, želim reći primjer da je jedan strani proizvođač automobilskih sjedala upravo jednim strateškim pristupom prije 10 i više godina ondje otvorio pogon koji je vjerojatno pred gašenjem jer je zatvoren, zašto ne znam, no želim upozoriti na to kako su oni zapravo išli ciljano na ovo područje znajući da na tom području imamo velik broj kadra, tih šivaćica, znajući da Slavonski Brod ima odličnu prometnu povezanost i oni su to tada prepoznali, čak mislim da su radili i nekakvu anketu ovaj koju, na osnovu koje su utvrđivali lokaciju gdje će otvorit. Ovo što sam spomenula su specifična zanimanja, no cijeli proces je zapravo sam po sebi jako povezan i oslonila sam sad ovdje više na ove veće proizvodne pogone, no ne mora to uvijek tako biti slično je i sa manjim djelatnostima. Ono što želimo istaknuti je zapravo taj planski dugoročni proces povezanosti. I opet bi se osvrnula još na jedan lokalni primjer Slavonskog Broda gdje imamo Strojarski fakultet, školujemo kadrove, a paralelno se smanjuju kapaciteti i zatvaraju se pogoni Đure Đakovića. Dakle, opet proizvodimo radnu snagu za izvoz, a proizvodne kapacitete ne koristimo i gasimo. Četvrto i ne manje važno je odnos RH prema nekretninama nakon darovanja i nadzor mogućih zloupotreba i malverzacija s darovanim zemljištima. O tom smo danas dosta čuli, no po ovom pitanju također trebaju kvalitetniji i jasniji zakonodavni okviri. Naravno da državna zemljišta treba u što većoj mjeri staviti u funkciju, to je nesporno i zasigurno je da će proces ostvarenja stavljanja u funkciju i lakše i brže odraditi upravo jedinice lokalne samouprave, no imali smo mi primjera malverzacija, pogodovanja jeftine kupnje, skupe prodaje no evo o tome ću malo više u pojedinačnoj raspravi s obzirom da neću stići. Klub Socijaldemokrata kao znak podrške svakom nastojanju da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura i da se jača poduzetničko okruženje podržati će ovaj zakon. Hvala. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gospođa Sanja Radolović. Izvolite. danas smo čuli ovdje podatak da zapravo pada broj upisa u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture što se tiče samog broja poslovnih zona. Naravno da taj trend zabrinjava. Zašto to zabrinjava? Pa zato što su poduzetničke zone i poduzetničke zone upravo infrastrukturno opremljena područja koja bi trebala imati u teoriji barem rješenju prostorno plansku dokumentaciju pa bi investitori tako trebali građevinske i sve druge dozvole dobiti u vrlo kratkim rokovima. Ono što bi ja danas htjela istaknuti ovdje jest analiza koju je napravio Ekonomski institut Zagreb i koja je zapravo uzela 10-to godišnje razdoblje razvoja same poduzetničke infrastrukture u vidu samih poslovnih zona. Analiza koju su oni napravili pokazala je da su lokalne jedinice gdje je bio uspješan razvoj poslovnih zona dakle gdje je i lokalna politika odradila dio svog posla uz državu na 1 kunu koja je u zonu uložila država zapravo pridodala 3 kune. U analizi su također istaknuli kako je za uspjeh poduzetničke zone važno dobro partnersko okruženje za investitore koje pak različitim programima i politikama kao i angažmanom kreira sama lokalna uprava u suglasju sa naravno državnom politikom. Tako je primjerice gradovima i općinama koji su u tome uspješni se vratilo i kroz uspješnije punjenje proračuna pa su time recimo prihodi lokalnih jedinica koji su uspješno razvile poduzetničke zone bili u prosjeku 60% veći od prihoda lokalnih jedinica bez ili s neuspješnim poduzetničkim zonama. Također treba istaknuti što se tiče same nezaposlenosti da je analiza pokazala da mjesta s poduzetničkim zonama imaju za 1 postotni bod nižu stopu nezaposlenosti u usporedbi s mjestima bez poduzetničkih zona dok je broj zaposlenih u gospodarstvu dvostruko veći naspram mjestima koje nemaju zone. Zato kažem da ovaj trend upravo silazni zabrinjava, dakle upisa i registracije samih poduzetničkih zona kao i onih koje nisu aktivne. Zbog svega navedenoga država mora poticati daljnji razvoj poduzetničkih zona, a posebno zabrinjavajuće jest što iako su nam na raspolaganju bili ogromni novci iz EU fondova vladajući nisu na vrijeme reagirali zabrinjavajući je podatak kako je zapravo u razdoblju do ulaska u EU iz državnog proračuna sufinancirana izgradnja infrastrukture u 347 poduzetničkih zona u iznosu od 700 miliona kuna. Nakon ulaska u EU razvoj poduzetničkih zona sufinanciran je sredstvima europskog fonda za regionalni razvoj te je kroz javni poziv razvoj infrastrukture poduzetničkih zona iz 2017. godine sufinancirano 46 projekata izgradnje infrastrukture u poduzetničkim zonama ukupne vrijednosti od 260 miliona kuna. Dakle, za 430 miliona kuna manje i 300 projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture u poduzetničkim zonama manje nego što je to bilo kroz državni proračun. Očito da se tu moramo zapitati da nam puno bolje ide trošenje novaca na teret državnog proračuna nego što to znamo povlačiti sredstva iz EU fondova. Naravno, postoji i velika problematika u području poslovnih zona koja se odnose na tzv. prodaju krezube zemlje. Što to konkretno znači? To znači da se unutar nekih zona prodaje zemlja, investitor ponekad ništa niti ni izgradi, a zatim je procedura oduzimanja same zemlje vrlo kompleksna. Zbog toga bi upravo i sama država u suglasju naravno sa lokalnom politikom trebala zagovarati koncept s pravom građenja kojima investitor dobiva pravo korištenja zemlje pod uvjetom da na njemu u što kraćem roku sagradi objekt, zaposli ljude kao primarno i počne obavljati djelatnost. Nakon toga zatim s uporabnom dozvolom podnese zahtjev za otkup zemljišta. To bi bilo puno, puno transparentnije od ovog modela koji se danas, koji koji se danas provodi u našoj državi. Također u replici sam govorila o velikom probelmu s kojima se suočavamo mi u turističkom pojasu. Naime, velika besmislica su poslovne zone na moru u tzv. turističkom pojasu koji obuhvaća prostor udaljen 3 km od obale. U tom pojasu su doprinosi znatno skuplji, a imamo cijeli niz poduzetnika koji posluju u tim poslovnim zonama, koji ne posluju u turizmu, a dijelom im djelatnost niti ne spada pod industriju, pa pod a) ne mogu koristiti dakle poticaj za industriju, a pod b) plaćaju skuplje doprinose samo zbog toga što posluju u turističkom poslu, u turističkom pojasu, a ne bave se niti nikakvom apartmanizacijom, niti hotelijerstvom, niti Dakle, mi ćemo ovo podržati, međutim smatramo da postoji još puno, puno prostora za poboljšanje samog razvoja poduzetničke infrastrukture. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Anka Mrak Taritaš je sad na redu. Izvolite.

(GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, nešto što sam zaboravila u ime kluba a sad ću reći, dakle u raspravi na odborima i na plenarnoj sjednici se otvorila tema jer terminologija koja se koristila u zakonu je bila zemljišna čestica i onda smo ukazivali na činjenicu da to treba biti katastarska čestica jer katastarska čestica je terminologija koju koristimo u svim drugim zakonima i nekako mislim da bi uvijek trebalo biti ujednačeno i predlagatelj je to na temelju rasprave koja je bila na odborima odnosno na plenarnoj sjednici prihvatio i mislim da će i vama olakšati život vezano uz neke stvari. Kad govorimo o poduzetničkim zonama moramo si postaviti dva ključna pitanja. Prvo pitanje da li želimo u Hrvatskoj razvijati poduzetničke zone, da li one doprinose gospodarskom razvitku Hrvatske, da li oni donose razvitku pojedinog dijela naše zemlje i da li želimo dalje razvijati uopće temu poduzetničkih zona. Ja moram priznati da sam prvi put na ovaj način poduzetničkim zonama se susrela u Izraelu. I tad sam tamo to je bilo negdje početkom 2000. i tad sam shvatila koji je smisao da na jednom mjestu imate, da ne trošite prostor, da imate na jednom mjestu poduzetnike, da oni mogu biti propulzivni, da se mogu mijenjati odnosno neke stvari ovisno o djelatnosti kojom se bave i da je to zapravo dio razvoja, pa nekako mi se čini ako je to bilo dobro za Izrael ne vidim zašto ne bi bilo dobro u Hrvatskoj i mislim da i dalje treba razvijati. Druga tema je aktivacija zemljišta. Dakle, kad netko gleda izvana poduzetnik koji dolazi na prostor Hrvatske, njemu je država i općina i grad i ono što mi zovemo centralna država. I kad mu krenete objašnjavati da to zemljište o kojem se govori o koje vi trebate aktivirati da bi organizirali poduzetničku zonu, da je to zemljište koje je nekad bilo na razini ne onih starih općina koje smo imali 115 na području Hrvatske, a da sad ono više nije općinsko nego je država u jednom času preuzela i onda ne upravlja s njom na adekvatan način, on vas gleda sa iskrenim čuđenjem, i to treba izazvati iskreno čuđenje jer država je država. Dakle, država bez obzira i kad vidite sudovi kad sude nešto što napravi općina ili grad i onda će on suditi i na razini države. Ja sam apsolutno stanovišta da je neusporedivo bolje da zemljište koje se ima, koje se ne koristi da ga se koristi i da ga se aktivira. Dakle, da jednako tako i država svoje zemljište koje ima koje neće nikad koristiti, čak ni ne vodi dobru evidenciju da ga ima da ga stavi u korištenje. I onda dolazimo do ključnog pitanja što nam se tu događa? I uvijek gledamo one loše primjere i tih loših primjera imate nebrojeno, imate loših primjera da zaista se je dobilo zemljište i nikad si nije napravilo poduzetnička zona nego se je to preprodalo kao da ste ga dobili u nasljeđe. Imate loših primjera da se je koristi za poljoprivredne svrhe, imate još loših primjera da imamo zemljište da je općina odnosno grad uložila svoja sredstva vezano uz određeno komunalno opremanje koje nisu mala sredstva i da onda ona zjape prazna. Ali ja nekako sam uvijek mišljenja da treba naglasiti to da zajednička udruga, dakle udruga na razini općine i gradova su ti i vi jako dobro i načelnici i gradonačelnici znaju te primjere, ne moraju slušati s ove govornice da nekako u svojim redovima između kroz tu udrugu zapravo probaju nešto i napraviti i reć, ljudi moji vi dajete lošu sliku svih nas, dajte se saberite, nemojte to radit, da se sve aktivnosti one koje se mogu napraviti sa razine države da se vrati nazad, da se niz, niz stvari napravi. To kad se krene vući po medijima onda ispadne da su svi loši, ali imamo i dobrih primjera. Ja ovaj zakon uvijek i ovakve zakone uvijek čitam u kontekstu dobrih primjera, a kontekst dobrih primjera je da vidimo oni koji dobro rade što njima treba pomoć da bi radili još bolje, da bi radili još kvalitetnije i naravno da su razvijanje poduzetničkih zona nije isto u u svim dijelovima Hrvatske. Kao što imamo 556 jedinica lokalne samouprave znamo da je raspon od 1 do 556 tako i u ovim slučajevima to nije isto, ali dajmo nekako alat u ruke onim dobrima da budu što bolji, možda pokrenu i one loše. Hvala.

da kad pričamo o poduzetničkim zonama imamo tu i boljih i lošijih primjera, kao recimo i kad pričamo o poduzetničkim inkubatorima ili kad pričamo o razvojnim agencijama koje nisu nužno u službi samo poduzetničke infrastrukture nego eu fondova itd. No ono što je ključno i koji argument želim presnažiti zapravo iz vaše rasprave je aktivacija zemljišta odnosno aktivacija državne imovine u službi odnosno unapređenja poduzetničke infrastrukture odnosno u službi aktivacije u ovom slučaju pasivnog resursa koje imamo to je zemljište, bilo da je to nešto drugo i sl. Dakle, nažalost država još ne zna i čime sve raspolaže, a kamoli da to sve aktivira. Možemo to vidjeti kod poljoprivrednog zemljišta, to sad vidimo i kod zemljišta za poduzetničke zone, to vidimo i kod nekretnina itd. iako je ovaj zakon jedan mali korak ka tome da taj pasivni kapital zapravo aktiviramo onda ga valja (GLAS)** Hvala lijepa. Dakle, kad malo gledate izvješće bez obzira kako se je zvalo tokom vremena ured koji se bavio upravljanje državnom imovinom pa danas je to na razini ministarstva i svaki put čitam jedno te isto da je potrebno napraviti kvalitetu evidenciju svih nekretnina, ovaj put ću govorit čak o ovim nadzemnim nekretninama da tako kažem zgradama imamo neku evidenciju, ali evidenciju o zemljištu imamo vrlo traljavu ili nikakvu. Država je dakle to uvijek trebamo gledati u povijest od '91. da je dio tog zemljišta koje je bilo je bilo na razini jedinica odnosno općina i gradova da je pripalo državi, da ne kažem da tu imate i dio zemljišta koji je u povratu, nije ni to bezazleno, ali da bi ja to uvijek postoji jedna uzrečica da je država loš gospodar, je, ona čak nema ni evidentirano s čim sve raspolaže. Ali

kvalitetno postavili svoju raspravu i sviđa mi se općenito način na koji sveobuhvatno gledate ovu temu. Naravno rekli ste neka dobri budu još bolji, trebamo poticat, no ja osobno smatram još dodatno da je potrebno jače nadzirat ove probleme o kojima smo govorili naknadnim malverzacijama sa tim zemljištima kroz jednu dodatnu instituciju, pa evo dal se tu slažemo, dal trebamo možda ojačat ili stvorit neku novu instituciju koja će dodatno nadzirat postupanje nakon dodjeljivanja zemljišta. (GLAS)** Hvala lijepa. Dakle, mi smo mala zemlja, nas ima ispod 4 milijuna stanovnika i tu gledam kolegu koji je iz Istre tu mi ovako ravno sjedi. Kad vi napravite nešto ko država, ko inspektorat koji ima nekakve alate u rukama u Istri to isti čas se zna u Slavoniji, a zna se dolje i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ili obrnuto, dakle isti čas se zna da država vodi računa. Ako mi uvodimo neku novu instituciju bojim se da mi bi danas trebali osnažiti one koji imaju te alate. Ti alati i danas postoje, dakle ako ste vi ako je država dodijelila zemljište državno darovala, ne dodijelila nego darovala jedinici lokalne samouprave, a tamo netko sadi crveni luk ili krumpir, vi imate taj čas alat koji stoji uz ugovor o darovanju koji trebate aktivirat. Kad ste prvi put to aktivirali, kad ste drugi put, treći put više nikom neće past na pamet niti saditi crveni ne znam niti saditi ni krumpir, a još manje prodati kao što imamo slučaj da je prodao. Mislim to je stvar gdje bi neko trebao završiti, znamo gdje, ali tamo je sve puno. Hvala, ja sam prošla vrijeme pa sam **Radin, hvala i vama nemate više replika, hvala što ste me upozorili. Gospodin Tomislav Klarić, izvolite. Hvala. Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi i kad ga tako sagledavamo kad vidimo tih nekoliko listova papira i tih par članaka mislimo da sadržava sve. Da budem slikovit poduzetnička infrastruktura i poduzetnička zona i što je to da bi se razvilo i poduzetništvo na tom prostoru, plin, struja, voda, cesta, industrijski kolosijeci, javna rasvjeta, telekomunikacija, optika, kružni tokovi, raskrižja sve ono što je potrebno da bi uopće netko došao na taj prostor. I onda jedna stvar koja je ključna, 1/1, vlasništvo vlasništvo 1/1. Da bi došli u vlasništvo 1/1 dovoljne površine parcele da bi na to se smjestila nekakva hala od 5, 6, 7, 10, 20.000 kvadrata vi morate kupiti zemljište od privatnih vlasnika i unutar toga imate zemljište koje je u državnom vlasništvu. I sad dolazimo do državne imovine. Uvodno ispred kluba sam spomenuo nešto što je mene dočekivalo tad kad sam bio kao mlad političar pa sad sa ovim iskustvom sve te godine prolazio od središnjeg državnog ureda, od AUDI-a Agencije za upravljanje državnom imovinom, od onda DUDI-a pa posebnog ministarstva do danas samo jedan podatak, u državnoj imovini egzistira jedan zahtjev grada Bakra iz 2012. godine. Bio je u nekoliko navrata zagubljen u državnoj imovini kako su se ti uredi jedan sa drugim miješali. Ministarstvo gospodarstva je dalo suglasnost još 2019. godine za darovanjem zemljišta i još dan danas nije zemljište darovano. A zašto ovo govorim? Zašto je ovaj zakon bitan i zašto je brzina bitna? Dat ću jedan pravi primjer koji se kod mene dogodio konkretno 2011. godine. Tada je država darovala gradu Bakru 260.000 kvadrata zemljišta u poslovnoj zoni. Od 2011. do danas dakle u 10 godina što se tu dogodilo? Tu se dogodilo da se na tom prostoru otvorilo preko 3.000 radnih mjesta, da je u samo proteklih godinu dana bilo investicija na tih 260.000 kvadrata zemljišta u vrijednosti milion i 200 tisuća kuna, milijardu i 200 miliona kuna, a govorimo o gradu sa 8.000 stanovnika. Što je značilo tih 260 tisuća kuna i što to znači za proračun grada, za državni proračun, županijski proračun jer je tada moj prvi proračun bio 15 miliona kuna, a sad je 115 miliona kuna samo zbog toga što se ulagalo u tu infrastrukturu, u to zemljište i ovaj drugi dio. Što je s ovim zahtjevom iz 2012.? Taj zahtjev stoji u uredima državne imovine, nadam se da ga ovaj put nisu zagubili, ali je to zemljište kamenjar i šikara. Na njemu ne možemo projektirat niti tu cestu, niti plin, niti vodu, niti struju. I ja sam siguran, o tome smo razgovarali u ministarstvu, o tome sam govorio i na Odboru za gospodarstvo, o tome sam govorio i sa ministrom da će ova Vlada RH konačno presjeći i riješit taj problem. Jer tko god je čelnik jedinice lokalne samouprave, tko god se susreo s tim problemom i tko god zna što se na njegovom području nalazi zna ovo o čemu ja pričam bez obzira nalazio se on u Istri, u Slavoniji, ovdje u Zagorju ili Dalmaciji ili kod nas u Primorju. Jer to je problem s kojim se susreću ti koji se često ovdje za ovim govornicima proziva kao nekakve lokalne šerife, uvijek se nalazi među tih 500 i ne znam koliko općina i gradova nekakav neću reći idiot ali netko koji nama svima ruši ugled i pravi ljagu koji zloupotrijebi tako nešto, ali u njega svi zajedno bez obzira na boju trebamo uprijeti prstom i reći to je taj. Jer takvi nemaju stranački predznak niti nemaju boju. Oni ruše i nas i vas i čitavu državu. Dakle, ovo o čemu smo danas govorili, zašto je ovaj zakon bitan i zašto će bit još dodatno radit na njemu da se ubrzaju ti procesi. Jer netko kad vam ukrade novac, novac čete uvijek nekako vratiti, ali ako vam ukrade vrijeme, vrijeme se ne može vratiti. Jer vrijeme je proteklo, proteklo je vrijeme kad smo trebali graditi cestu, kad smo trebali graditi plinovod, kad smo trebali napraviti mjernu redukcijsku stanicu, kad smo trebali napravit trafostanicu da bi tom i takvom gospodarstveniku omogućili da na tom prostoru gradi svoju halu, samim tim angažira građevinsku operativu. Nakon gradnje hale zaposlili djelatnike i nakon svega toga plaća porez državi i komunalne naknade i prihode jedinici lokalne samouprave. I to je poanta svega, vrlo jednostavno, samo vrijeme …/Upadica: Hvala./… nemojmo si krasti vrijeme. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče evo čuli smo iz vaše rasprave zapravo o kojim se sve problemima radi na terenu. Vi ste čelnik lokalne samouprave već dugo vremena i među prvima ste krenuli u poduzetničku zonu. Zašto nailazite na takve probleme kad i država koja je zadužena za to zna da će se tamo otvoriti nova radna mjesta, da će se tamo zaposliti određeni ljudi, da će od toga živjeti određene obitelji? I smatrate li da li će ovaj zakon koji je sada riješiti taj vaš problem i da ćete vi moći ono što ste obećali ljudima i realizirati. Hvala lijepo. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Ja na svu sreću više nemam tog problema, jer sam masu tih, takvih problema riješio. Ovo govorim zbog svih drugih u RH jer se onu sučeljavaju s upravo tim problemima koje smo mi na neki način prevazišli. Dakle, ima tu puno nerazumijevanja, puno nepoznavanja stanja na terenu, puno toga se ni ne zna. Vi imate slučajeva da ne znam u nekakvoj poslovnoj zoni koju je jedinica lokalne samouprave odredila za tu namjenu imate tenkovski rov od 100 m2. Da bi dobili, Da bi dobili, da bi riješili to zemljište vi morate od Ministarstva obrane tražit da taj tenkovski rov zamišljen za vrijeme Jugoslavije u katastru kao takav naveden proglasi neperspektivnim vojnim objektom. Da bi uopće dobili zemljište, nije to besplatno samo tako zemljište, neko je to državno zemljište u nekakvoj šumsko gospodarskoj osnovi. Vi, kad dobijete besplatno, ali Hrvatskim šumama morate platiti

**Zmaić, Ankica (HDZ)** Potpredsjedniče HS-a, kolega Klarić, vi imate dugogodišnje iskustvo od samog formiranja, uređenja poslovanja u poduzetničkim pa evo iz vaše rasprave smo čuli da ste i sami nailazili na određene poteškoće i probleme, da ne kažem i barijere, kako bi ostvarili namjeru,

Tada je određen kriterij koji je naprosto bio neprirodan, nenormalan. U isti koš se stavljao Zagreb i sva njega okolica u krugu od 20 km. U isti koš Rijeka i sve općine i gradovi oko Rijeke, njih 30-ak gdje su se mjerile površine svih tih nekakvih budućih zona u taj kriterij, da bi uopće bilo tko od tih gradova i općina oko Rijeke dobio zemljište i to je jednostavno bila barijera koja je bila nepremostiva i zato su pali ti zahtjevi i zato smo se okrenuli tamo gdje su vrata bila otvorena, prema privatnim vlasnicima i otkupljivali zemljišta od njih jer jednostavno sa državom nije bilo moguće rješavati i to je bio taj period koji se tek počela otklanjati ova Vlada, tamo 2018. g.

Hvala lijepa poštovani potpredsjednište, državni tajniče, kolegice i kolege. Kolega Klariću, mi imamo proizvodno-prerađivačke zone, imamo uslužno-mješovite zone i imamo logističko-distribucijske zone zanima me vaše mišljenje, jer kao gradonačelnika i imate veliko iskustvo, a i vaša poduzetnička zona je jedna od razvijenijih i dobro ste upoznati s problemima jedinicama lokalne samouprave, koliko može jedinica lokalne samouprave utjecati na odabir gospodarskih subjekata na popunjenost poduzetničkih zona?

Kod nas je strategija takva, od 5 milijuna kvadrata poduzetničke zone smo se opredijelili da 30% ukupne površine koje će biti popunjena zona, može biti isključivo proizvodna djelatnost. 35% uslužna, dakle skladišta, carine, sve ono što je u funkciji proizvodne, ovih proizvodnih, i 30% trgovačka djelatnost i to se pokazalo kao pun pogodak, naprosto iz razloga jer sad vidim u trgovačkim centrima velik broj proizvoda koji se proizvode unutar te naše poslovne zone u proizvodnom pogonu. Dakle, u početku je bilo kritika prema nama da smo industrijsku zonu pretvorili u trgovačku zonu. Ne, prostora mi imamo dovoljno, ali onaj tko proizvodi, mora to negdje uskladištiti, a to što uskladišti, mora negdje i prodati. Dakle sve je to jedan ciklus i svi oni zapošljavaju ljude i svi oni generiraju prihod i jedinice lokalne samouprave .../Upadica: Hvala potpredsjedniče HS-a, uvaženi kolega zastupniče Klarić. Zajedno smo na Odboru za gospodarstvo pa su mi ove teme dobro poznate iz upravo vaših izlaganja česte rasprave konstruktivnih prijedloga koje dajete na Odboru za gospodarstvo i s radošću sam se odazvao pozivu na tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo koje se trebalo održati kod vas u gradu Bakru u fantastičnoj zoni Kukuljanovo. Htio sam vas pitati koliko je u nekakvom proteklom razdoblju unazad 10 godina porasla vrijednost

smo čak oslobađali tvrtke 100%-tnom iznosu plaćanja komunalnog doprinosa. Tvrtke koje su imale sjedište na području, registrirale se kod nas, na području smo oslobađali, ali 30%. Cijena zemljišta je bila u to vrijeme minimalna. Sada u ovom trenutku, aktivacijom svega ovoga, mi u toj zoni imamo oko 200 poslovnih subjekata, preko 4,5 tisuće cijena zemljišta vam je sada u ovom trenutku, od onog praktički ništa, par eura je došla, sada se kreće u vrijednostima između 60, čak do 200 eura po metru kvadratnom. Mislim da je to jedan broj kojeg, kad bi spomenuli kod kolegice u Slavoniji ili negdje drugdje, da bi napravili upravo ono što smo mi radili da bi dali metar za 1 eura, samo da netko dođe i ja sam tad razmišljao o tome da bi

koji ima priliku boriti se za poduzetništvo, za razvoj poduzetničkih zona i znam vremena kad se postali gradonačelnik do danas znam da ste naslijedili nekih 1 000 zaposlenih u toj zoni, oni, rekli ste sada, 4 500 tisuće, znači u nekoliko mandata ste utrostručili broj zaposlenih, a da ne govorimo o broju poduzetnika koji su našli svoje mjesto u vašoj zoni. Vidim da se borite za onaj dio da vas država razumije u onome što vi tražite. Znači da tražite samo potporu administracije da bi tu zonu dajete inpute, vrijednosti koje ostvarujete i ono što nas, najviše ovdje, kažem, interesira kao čelnike je zašto smo ušli u prostor da se moramo sa državom na neki način pregovarati i razgovarati kad je jasno da postoji jedna takva zona kojoj država treba biti samo suport. Ona će svoje vrijednosti sve vratiti,

dijelovi Hrvatske gdje je teže pokrenuti takve aktivnosti, postoje gdje je lakše, ali ako idemo generalizirat sve pa radi zakon na nivou čitave države, a na primjeru neuspješnih i u nekakvom imaginarnom promišljanju da će neko nešto zloupotrebit onda smo na tom putu da ćemo sami sebi namatati neka ograničenja. Ali evo upravo zadnji primjer kod nas, dobili smo 15 milijuna kuna europskih sredstava za projekt izgradili 2 km ceste, u tijeku je realizacija projekta već smo zaradili preko 64 milijuna kuna koja su ušla u proračun. Dakle, upravo to je poanta svega ovoga o čemu govorim, dakle uloženo svaka kuna i svaki euro se vraća, a može se vratiti samo na način da se otvori radno mjesto i da te naše mlade ljude, da to naše hrvatsko biće ostane ovdje živjet, da ima radno mjesto, da ima pristojnu plaću .../Upadica Radin: Hvala./...egzistenciju i da ovdje formira svoje obitelji. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Gospođa Katarina Peović je sada na redu.

No ovdje bih htjela reći da ćemo mi uložiti jedan amandman i to na čl. 9. to je originalni čl. 29.a i taj koji ćemo uložit smatramo da bi mogao riješiti donekle problem o kojem sam ovdje govorila preko ovog primjera sa dodjeljivanjem zemljišta Mati Rimcu i na primjeru kampusa Rimac pokušala pokazati kako onda kada se ministarstvo rekuperira od odgovornosti zapravo ostaje puno prostora za malverzacija i to u ovom slučaju vidimo da je slučaj. Znači ministarstvo nije se riješilo tog zemljišta samo tako jel, ministarstvo je odlučilo to zemljište i ugovor o potpisivanju tog najma u potpunosti se iz njega izuzeti kako bi se izuzelo od odgovornosti. Znači nekad su namjere jednostavno takve da ne budu odgovorni za moguće malverzacije. Tu se gradonačelnik Zurovec čak mi se čini i naivno postavio sav sretan otvoren prema ovom ugovoru, ugovoru, naravno u okružju sve te klime da je na prvom mjestu poduzetništvo, da ako poduzetnik nešto traži to mu daješ bez obzira na bilo kakvu analizu i bilo kakvu korist lokalne zajednice tako da ovim zakonom stvarno i dalje vidimo da se ide u tom smjeru s tom ideološkom pričom prema kojoj su poduzetnici jedini nositelji napretka, a država njima treba biti servis znači tržište vrijedi za sve osim za same privatnike. Znači tržište za … većinu, a za privatnike ne, njima se hektari mogu davati debelo ispod tržišne cijene dok bi primjerice neka društvena stanogradnja kao projekt itekako bila dočekana sa skepsom. Dok ćemo provoditi ovakve neoliberalne mjere i politike prema toj radnoj većini znači pogodovati elitama, diskriminirati radnu većinu privredni rast usmjeravati protiv radne većine u korist manjine manjine RF će se zalagati i za takav doslovno takav odnos prema privatnicima, znači kako nama tako i njima. Znači svako raspolaganje državnom imovinom mora se obaviti, mislim tražimo stvarno minimalno, mora se obaviti prema tržišnim cijenama, to je sve što tražimo, znači poslovni odnos prema poslovnim tržišnim cijenama. U slučaju darovanja nekretnine jedinicama lokalne i područne samouprave i to će bit sadržaj našeg amandmana, Ministarstvo gospodarstva mora odobriti svako dalje raspolaganje darovanom nekretninom. Znači Ministarstvo gospodarstva mora napraviti procjenu koliko je to u korist zajednice ako je ugovor potpisan štetno za Sv. Nedelju ili bilo koji drugi grad, ako se vidi da sama najamnina ni na koji način neće koristiti stanovnicima radnoj većini tamo u Sv. Nedelji da Ministarstvo gospodarstva ima obavezu reagirati, a ne da se ovako lijepo riješi tog problema tog problema tim aneksom ugovora sa Sv. Nedeljom i nikom ništa. Sad je to problem Zurovca jel, ako dođe do saznanja, a doći će kolegice i kolege prije ili kasnije da taj ugovor nije u korist Sv. Nedelje. Tako da kad se ministarstvo oduzima izdavanja suglasnosti onda postoji prostor za malverzaciju. Evidentno je iz tih samih zapisnika Sv. Nedelje, da i sami zastupnici vijećnici tamo postavljaju pitanje pa neće li nama neko postavit pitanje mislim da smo pogodovali Mati Rimcu, mislim da li je u redu da dajemo to zemljište u bescjenje, traži se brisanje nekih izjava gdje sasvim postaje očito da Mate Rimac ima oca Ivana Rimca koji naziva HDZ-ovog vijećnika i daje mu ultimatum do kojeg roka treba biti riješen njihov zahtjev da bi se taj kampus izgradio ili oni odlaze, oni ocjenjuju grad Sv. Nedelju ili će se to desiti do 31.12. ili mi odlazimo. Znači

Poštovana zastupnice. Ja stvarno nisam pobornik neoliberalnih ideja i ne zastupam ih ni ovdje ni u privatnom životu, ali moram reći da moramo naći kompromis. Naime, mnoge su jedinice lokalne samouprave da bi izašle u susret poduzetnicima dale raznorazne popuste, raznorazne da tako kažem ideje kako da se tim poduzetnicima pomogne da otvore svoje pogone u tim jedinicama lokalne samouprave. Naime, radi se o tome da se u tim pogonima zapošljavaju ljudi koji su stanovnici te jedinice lokalne samouprave. Znači ne pogodujemo samo poslodavcu, odnosno vlasniku, nego i ljudima koji će tamo raditi.

Da, hvala na tom odgovoru. Evo vidite, kolega Pavić, tu bi sad Ministarstvo gospodarstva trebalo procjenjivati da li je to u korist lokalne zajednice, da li se projekti koji se pokreću, znači to je drugi recimo sadržaj za kojeg ovdje nemamo vremena izlagati gdje također, postoji niz problema sa testiranjem vozila koje je, za koje je Rimac dobio sredstva i da bilo tko od nas dobije EU sredstva i kasni godinu, više od godine sa izvješćem, imali bi neke posljedice, njemu se godinu dana pušta da ne provede znači testiranje vozila pod izlikom da je riječ o koroni. Čak niti ne pošalje izvještaj o tome, do dana današnjeg nemamo nikakav odgovor o tome, da ne govorimo znači o tome da u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti stoji da će njegovoj tvrtci biti dano milijardu i pol kuna, a tvrtka znači kojoj će to biti dodijeljeno nema niti web stranicu registriranu. **Radin, Furio Evo, kolegice Peović, dopuštam si da niste vidjeli ugovore o darovanju. Dakle ti ugovori nisu ovo što vi govorite da je neko nekom daje nešto besplatno. Svaki taj ugovor ima procijenjenu vrijednost od strane ovlaštenih kuća, koliko to vrijedi, kome se ta i ta vrijednost i zašto mu se daje. Svaki taj ugovor, pa i ovdje u ovom Zakonu, a vjerujem, nadam se da ste ga pročitali, piše koji su uvjeti tog ugovora. Koje vrijeme kad moraš staviti, u koju namjenu, ukoliko ga ne staviš ga vraćaš. Dakle nije Sveta Nedjelja to dobila onako, evo ti pa rješavaj taj dio. Ovo što spominjete, otac Rimčev je preko HDZ-a, pa u Svetoj Nedelji nije na vlasti HDZ, ali nevezano tko je gdje na vlasti treba gledati drugu stvar, a kolega je to ispravno rekao, koji su benefiti tog investicije tog ulaganja zemljišta. Da li je to radno mjesto, koje su plaće, koji su prihodi Svetoj Nedelji, koliko će se vratiti u državni proračun,

nitko ne spori da treba dati ministarstvo ono što vam pokušavam reći, dati ministarstvu veće ovlasti da bi procjenjivalo da li taj projekt ima takvu mogućnost kao što vi jer stalno se pravdate s tim, pa to će donijeti puno zaposlenosti, to će dovesti investicije, je li mi to znamo da će donijeti? Mi smo se bavili tim pitanjem već više od godinu dana i ja vam mogu odgovorno tvrditi da neće, da neće. Da je riječ o još jednom HDZ-ovom napuhanom balonu, a to da gradonačelnik nije HDZ-ovac, on je bivši HDZ-ovac, ali i to na stranu. Uopće nije stvar niti bitna, da li je u HDZ-u ili nije, riječ je o interesnim skupinama koje pogoduju jedna drugoj i ako vi mislite da je ugovor o za 200 tisuća kvadratnih metara za lipu po kvadratu mjesečno pogodan ugovor za grad Svetu Nedelju, onda mi ne baratamo istim kriterijima oko toga što je povoljno. Vi a priori znači mislite to je, on će ulagati u radna mjesta, .../Upadica: Hvala lijepa./... otvarati (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika. Nemate više replika i sada g. Okroša, prije ste bili digli repliku pa nismo reagirali, ali sad ste digli povredu Poslovnika pa moramo reagirati. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, evo povreda Poslovnika čl. 238, kolegica Peović po meni nije dovoljno dobro upućena jer tvrtka o kojoj ona priča je u Zagrebačkoj županiji iz koje sam dolazim i u komunikaciji sa vlasnikom tvrtke g. Rimcem i kad je on tražio zemljište diljem Zagrebačke županije, javila se i moja općina Dubrava, a iz moje općine ljudi putuju na posao u jednu takvu vrijednu tvrtku pa smatram da je sigurno ta tvrtka značajna, kako za razvoj

(HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo i ova rasprava iznjedrila je 2 pogleda na poduzetnike, poduzetničku infrastrukturu, imamo jednu socijalističku raspravu jer je vrijeme radničkog samoupravljanja gdje je radnik zaštićen, poduzetnici, itd. su radili kako su radili, nikad odgovarali za svoje grijehe nisu, nije bilo ni kolektivnih odgovornosti tada, za bilo kakve nedjela koja su radili i imamo priču drugačijeg pogleda na poduzetništvo koje promoviramo mi, koje bi trebalo biti u funkciji razvoja, naravno, uz zaštitu i poduzetnika, ali i radnika koji rade kod tih poduzetnika. Zašto je sporno nekima da netko nešto želi napraviti? Sporno im je jer se bave isljeđivanjem, ako ste primijetili. Oni stalno imaju neke informacije koje nitko nema, a znamo kako su se zvali ljudi u takvim vremenima u nekim drugim državama. Tako da danas kad govorimo o ovom Zakonu, imamo i drugačije poglede i znamo kako su nastajala poduzetničke zone. Bilo je vrijeme kada nije bilo zakona, isto se dodjeljivalo zemljište. Bilo je obuhvata kroz prostorne planove do 2013., od 2003. kada je dodijeljeno najviše zemljišta u vlasništvu RH. Onda je donesen zakon koji nas je 5 godina blokirao, svih. Reći ću vam evo, primjer, dolazim s otoka Raba, dvije lokalne samouprave, svaka ima svoju poduzetničku zonu, a naš otok nije od kraja na kraj manji od 20 km, ajmo tako reći. Ta udaljenost se nije mogla zadovoljiti nikako. Tako da smo blokirali jedni druge bez ikakvih razloga, da nismo ništa trebali raditi. Znači to je kad administracija ne sluša, kada administracija naređuje ili stvara članke koji blokiraju sve. Bilo je i pogrešaka u dodjeli zemljišta, evo, naveo je kolega Klarić jednu zonu pored autoceste pola sata od Zagreba, ne može se razviti. Zašto? Ne zna. Ali, da sigurno je i dobra lokacija, imala je infrastrukturu, nije se desilo. Da li je do lokalne samouprave, da li je do nezainteresiranosti poduzetnika, pitanje je. Ja ću se obratiti ovdje u dijelu otoka. Mi imamo desetak velikih otoka na kojima također, imamo poduzetničke zone. Mikro, malo, miješanih, uslužnih, proizvodnih djelatnosti, itd., i pokušavamo popraviti ono što smo naslijedili iz vremena ove gospođe kad su ovakvi vladali. Što su oni oni su najatraktivnija zemljišta i najatraktivnije prostore pretvorili u industrijski prostor, tj. uvijek su bila ili brodograditeljska djelatnost ili su ti brodograditelji gradili, morali su uz more pa je to bilo u samim urbanim sredinama ili na otoku Rabu su razvijali poduzeća gdje su hale bile u samom naselju i jednostavno vi trošite 30 godina urbanizacije prostora i kroz prostorne planove, itd., da ih izmaknete iz tih atraktivnih prostora koji su postali u sasvim drugačijem obliku, servis sada drugoj djelatnosti, a to je turizam. I naravno da su čelnici htjeli izmaknuti s te prostore i otvoriti poduzetničke zone da se ti ljudi izmjeste. Neki sa više uspjeha, recimo na Krku, na Cresu, Lošinju, itd., neki sa manje uspjeha, ali tu je namjera države uvijek bila dobra. Dat ćemo vam zemljište kojim ćete se vi koristiti, zasigurno nećete zaraditi ništa na tom zemljištu. Vi ćete dobiti kratkoročno možda neki prihod od prodaje zemljišta, ali ste dužni napraviti infrastrukturu koja košta, tako da taj ulog i povrat je uvijek 0. Nemate tu nekakve koristi, ali ste napravili nešto da ste atraktivni prostor sačuvali tj. otvorili mu prostor za bolju djelatnost, a on se micali iz samih središta urbanih naselja. I na otocima mi danas imamo te zone i mislim da pomalo one dobivaju svoju funkciju, bez obzira što mnogi još nisu napravili ono što žele. Mi na Rabu imamo problem, kad smo napravili sve što treba i ankete, itd., došli smo do toga da nemamo više zainteresiranost poduzetnika, jednostavno su im cijene kupnje zemljišta prevelike za otočni prostor. Tu je jedan ograničen broj poduzetnika koji mogu ulagati i dati 30, 50 eura, o kojima govori kolega u na svojoj na svojoj zoni, za nas je prevelik novac, jednostavno nema isplativosti da kupite parcelu od 10 tisuća kvadrata. Neće nitko graditi veliku halu ako se bavi nekom malom proizvodnjom, nekakvih građevinskih proizvoda ili nečeg drugog, jednostavno ne žele i sad smo u problemu, što činiti tu? Znači tu tada treba država biti određeni suport kako ih pomoći da oni ostvare onaj prvotni cilj da budu zone koje ostvaruju što smo htjeli, a to je da se izmaknu poduzetnici, da imaju uređene prostore, da u njima rade i proizvode. Znači, otoci su uvijek ograničeni resurs i tu možda da treba u nekim budućim izmjenama razmišljati da li ih negdje maknuti iz tog prostora jer to zasigurno nije ista razina nekakve poduzetničke zone na kopnu.

Evo, kolega Borić potpuno ste ispravno istaknuli taj problem nepopunjenosti zona. Zona Bosiljevo, ona je zamišljena kao zona, kao i vaša na otoku. Sticajem okolnosti zbog ne znam kakvih sve razloga jednostavno u ovom trenutku ona nije popunjena, ali koja razlika bi bila da je to zemljište ostalo u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Ne bi bilo popunjeno ovako ni onako, s tim više što je obveza jedinice lokalne samouprave da ga vrati. S druge strane, a osvrćući se, evo, nema kolegice Katarine, što znači ukoliko ne može netko popuniti poslovnu zonu, da da za 1 lipu ili 1 euro metar kvadratni, ukoliko će mu dovući halu, izgraditi halu, zaposlit, ne znam, 50, 100 ljudi na otoku, što bi značajno bilo. Dakle nije stvar samo u tome nekom nešto dajem badave jer je povrat puno veći od onog da je to i dalje kamenjar i neuređeno zemljište. Evo, to je poanta čitavog ovog nekakve rasprave u ovom smjeru ovoga Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, kamo bi trebali ići. lijepa. Odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Klarić. To je razlika između vas i gđe. Peović. Znači vama je radno mjesto bitno, njoj nije, ona se bavi sa sasvim nekim drugačijim aktivnostima i tu traži svoju neku političku vidljivost, pokušava promovirati jedan model koji će vjerojatno opet naći nekakve ljude kojima se to sviđa, ali ovdje napada jednog poduzetnika koji je nešto napravio, koji nije čovjek koji nema svoje ime i prezime, pogotovo sada u ovoj autoindustriji sljedeće generacije, ako to možemo reći, ne, i sada se on mora sa takvim političarima jednostavno u javnom prostoru na neki način raščišćavati bez ikakvih razloga. On ima svoje, da li je netko nešto napravio krivo, pa opet utvrđuje opet političari. Protiv čega smo uvijek bili. Ne mogu političari biti mi, i oni koji tuže niti oni koji donose presude, a na nama je da stvaramo okvire i da administracija bude suport lokalnim samoupravama. Da nas ne koči kao što nas je to zakočila jedna bivša vlada. Cilj ulaganja u poduzetničku infrastrukturu je poticanje gospodarskog razvoja RH i jačanje malog i srednjeg poduzetništva i naravno, otvaranje novih radnih mjesta odnosno zapošljavanje, što je i nama svima u cilju. Koje je vaše mišljenje, hoće li se ovim izmjenama i dopunama Zakona o kojem danas govorimo unaprijediti i povećati razvoj poduzetničkih zona u RH? Hvala. Hvala vam lijepa kolegice. Znači, pogledao sam jednu prezentaciju Udruge gradova koja jasno pokazuje vrijednost ustupljenog zemljišta koji .../Govornik se ne razumije./... iznosi negdje i za .../Govornik se ne razumije./... i za potpornu ovaj potporne institucije, negdje oko 2 milijarde i 700 milijuna kuna u ovih 18 godina otkad se to vodi kao nekakav registar, kao nešto što država zna što je radila. Da li je to doprinijelo kad samo gledamo taj iznos 2 milijarde i 700, na ovih 593 zone u kojih je 50% aktivno, koliki je njihov povrat, ajmo reći kroz zapošljavanje, kroz sredstva koja dolaze djelatnošću i sve ostalo, ja vjerujem da je on višestruko veći od ovoga što je država dala. Dali je država izgubila aktivirajući takvo zemljište? Mislim da nije ništa izgubila. Da nije bilo toga, taj bi prostor i danas bio ili ledina ili šikara ili kras ili šuma ili nešto drugo i on sigurno ne bi donosio ono što su donijele ovakve mjere i zato je država dobar partner lokalnoj .../Upadica: Hvala./... samoupravi, ali neka ne sumnja u tu lokalnu samoupravu. **Radin, G. Tomislav Okroša, negdje iza tamo možda? Nažalost gubi pravo. Gđa. Marijana Petir. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Boriću, ako želimo zadržati ljude u ruralnim sredinama moramo im osigurat radna mjesta, što znači da moramo privuć nove investicije i omogućit poduzetnicima da dođu u te poduzetničke zone za što je potrebno osigurati adekvatnu infrastrukturu. Postoje u Hrvatskoj slabije razvijena područja. Vi ste govorili o otocima koji nisu slabije razvijeni nego imaju druge vrste poteškoća, ali znamo da Banovina, Lika, Gorski Kotar, Dalmatinska zagora i općine koje tamo djeluju bore se u stvari sa osnovnim preživljavanjem jer su im proračuni poprilično slabi. Ako oni imaju zainteresirane poduzetnike koji bi željeli doć u njihovu poduzetničku zonu, a poduzetnička zona nema adekvatnu infrastrukturu, kome se takva općina može obratiti

opet ću se vratit na jednu našu kolegicu koja svakodnevno ovdje govori o radnicima i njihovoj zaštiti ili pravima, a onda bi na neki način uništila onoga koji ih zapošljava sa svojom politikom, tako da shvatimo kakve politike slušamo ovdje. Što se tiče poduzetničke infrastrukture, jasno je, evo čuli smo da je bio svega jedan natječaj 2017.g. za sredstva europskih fondova. Mnogi su ga iskoristili i teku im rokovi. Oni koji ne ispune uvjete koje su imali i obećali da će i izgraditi infrastrukturu i dovesti investitore itd. doći će u problem, morat će izgleda ta sredstva i vratiti u nekom razdoblju. I to su ti odnosi koji se ovdje olako prelaze i kaže pa nema nikakvih odnosa, nešto je vama država dala, vi ste prodali, zaradili i nema ničega. Znači postoje natječaji Ministarstva gospodarstva i jedino tu možemo naći prostora za poduzetničku za poduzetničku infrastrukturu. I nadam se da oni koji znaju i hoće tu nalaze načina, oni koji su malo tu slabiji jednostavno prepuste se. **Radin, Zahvaljujem. Poštovani kolega Borić, vi ste ovu vašu raspravu u potpunosti ispolitizirali i vidljiv je vaš određeni fetiš na kolegicu Peović, dakle cijelu raspravu ste posvetili i prijašnje replike gđi. Peović, neću u to ulazit, međutim to vam ne daje za pravo da nekoga vrijeđate uključujući i nas kako ste ono rekli, citiram, tada su bili na vlasti ovi slični njoj. Ne znam uopće što bi vam to trebalo značit, pouzdano znam da kad se prešetavate po JLS, kad obilazite njihove poduzetničke zone koje još nisu u potpunosti završite onda volite kritizirat administraciju državne uprave kad vam se lokalni čelnici žale da je državna birokracija i administracija kriva što nisu uspjeli završit poduzetničke zone. I također Hvala. Izvolite odgovoriti. Hvala lijepa. Kolegice Radolović, niste me dobro slušali. Ja sam govorio da su u onom vremenu bivše države najatraktivniji prostori bili upravo kad smo govorili i o otocima onda i o Puli namijenjeni za brodogradnju jer su bili uz more i tu su se stvarale onda određene industrije, došlo je stanovništvo iz raznih krajeva i naselilo je te prostore. Danas imamo problem, opet ste to krivo razumjeli, što mi moramo te i takve stvari rješavati jer se pojavila druga i jača grana turizam koji jednostavno sa takvim industrijama ne može saživjeti. Tko je uništio Uljanik? To morate pitat kolegice tu oko vas, možda i …/Govornik se ne razumije/…vas. Znači zna se tko je dao jamstva, zna se tko je stavljao upravo, koja stranka, možda nije SDP, možda IDS, možda ste vi zajedno cijelo vrijeme tamo u određenoj koaliciji ili ste to doveli do kraja. Mi pokušavamo to održat na životu koliko možemo, to je HDZ i u Istri bez obzira što god vi govorili o nama. A što ste vi učinili? Vi ste uništili to brodogradilište i sad govorite da je to opet netko drugi. Ne, vi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala, hvala. Gospodin Borić, pa brodogradilište mora bit na moru, gdje će biti? Gđa. Branka Juričev-Martinčev. u turističkim naseljima u kojima su se gradili takvi objekti i sad potrebi da se oni izmaknu. Zaista zemljište i na otocima i uz more zaslužuju posebnu pažnju. Naime, unatoč tome što svi želimo što više novih radnih mjesta, ali ne treba zaboraviti da je nama osnovna djelatnost turizam. U budućnosti se trudimo svi da što više razvijamo poljoprivrednu djelatnost i to razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje kako bi se takvi proizvodi mogli naći na našim stolovima. Uglavnom su poslovne zone pored tih slobodnih poljoprivrednih površina i stoga bi posebnu pažnju trebalo posvetiti i na neki način ja bi rekla i isključiti izgradnju industrijske poslovne zone na našim područjima. Hvala vam lijepa kolegice. Pa evo na kraju da razjasnim, ja nisam protiv toga da mi i dalje imamo brodogradilišta tamo gdje su ona i bila i one danas neke i egzistiraju. Reći ću primjer jednog Blata gdje imate jedno brodogradilište Radeš koje je u unutrašnjosti otoka, ali ima svoje dijelove i na, na moru s kojima izvozi sekcije itd. i vrlo je uspješno. Ali sam rekao zašto su nastajale poduzetničke zone na otocima i potreba za njima, da se pokuša malo riješiti pitanje urbanizacije i da se ono što je bilo neka industrija koja je dovodila ljude na otoke, da li je to bilo ovaj prerada ribe, da li je to bilo nešto drugo s čime su tada mogli ljudi ovaj raditi i zaraditi za svoj život je danas postalo problematično u dijelu urbanizacije i zato su se osnivale poduzetničke zone i one su počele svoj razvoj, one ga nisu završile, one imaju određene probleme. I htio sam možda samo potaknuti ministarstvo da možda o tom prostoru koji je zaista ograničen i drugačiji od onoga što imamo na kopnu je u nekim budućim izmjenama razmišljat da li ista pravila imati i za njih ili je možda pomoći kao otočnim

(Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo ja uvijek volim slušati kolegu Pavića, uvijek naučite nešto novo, pa evo sad smo čuli tko je kriv za propast hrvatskih brodogradilišta, kolega Pavić samo ne znam je li Željko ili Marko. No šalu na stranu. Dakle, kada govorimo o poduzetničkim zonama, kada govorimo o poduzetničkoj infrastrukturi puno je već toga rečeno do sada ne bih to htio ponavljati, ono što bi htio ponavljati i ono što mislim da je u ovoj raspravi jako bitno je odnosi strateškog planiranja takvih zona, njihovog učinka na određene jedinice lokalne samouprave i što na kraju te jedinice lokalne samouprave odnosno ta društva dobivaju kao neki benefit odnosno kao neki plus. to zvuči možda malo komplicirano kada sam stvar tako postavio, ali da se malo plastičnije izrazim, u situaciji u kojoj je, evo recimo samo u Osječko-baranjskoj županiji imate 35 općina i 7 gradova, većina tih općina zapravo nema neku logiku postojanja niti je samoodrživo niti je logička cjelina onda vam postavljam pitanje kako takve mikro, mini jedinice lokalne samouprave uopće mogu planirati nešto šire, obuhvatnije i ozbiljnije. Drugim riječima, recimo sada ću navesti primjer da se niko ne uvrijedi, ali evo iz moje županije općina Drenje, hoće poduzetničku domu sa xy gospodarskih subjekata koji će se baviti nekom djelatnošću itd., itd. međutim općina Drenje i zbog svoje razvedenosti odnosno to je jedna velika općina sa puno naselja na jako velikom i zbog demografske situacije tog stanovništva jednostavno nema dovoljno ljudi koji će raditi u nekoj industriji, koji će biti zaposleni u toj poduzetničkoj zoni koje će zapošljavati ti poslovni subjekti itd. E pa onda ja vama postavljam pitanje, koji je onda to benefit te jedinice lokalne samouprave? Ako to promatramo tako službeno, oštro i uskogrudno adje recimo to tako neki dodani benefit te općine neće biti puno, bit će nešto ljudi koji će raditi, ali onaj glavni cilj zapravo postignut nije nego će dolaziti, ne znam iz obližnjeg Đakova, dolazit će iz ne znam susjednih općina itd. tako da na neki način ta poduzetnička zona zapravo će možda najmanje biti od koristi jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi. Imali smo u jednom trenutku u Hrvatskoj eksploziju broja poduzetničkih zona i sl. koje u pravilu nisu imale logike, znači niti geografsku, niti lokacijsko-logističku, niti evo o ovome što sam govorio dakle neku dodanu vrijednost za jedinicu lokalne samouprave na kojoj se nalaze. U jednom trenutku tome se stalo na kraj, nema više toliko poduzetničkih zona, barem ne onih kojima država pomaže, ali i dalje je činjenica da imamo čitav niz poduzetničkih zona koje su opremljene, ali i dalje zjape prazne. Dakle, neki novac je uložen, čak se i plaćaju recimo računi za struju, za osvjetljenje toga područja, ali nemate niti jednog subjekta poslovnog, trava raste na tim parcelama, košta održavati te te parcele odnosno morate pokositi travu, morate se pobrinuti da ne počne šuma rast doslovno na tom terenu. Dakle, postavlja se pitanje isplativosti ako hoćete odgovornosti, a onda na kraju i cijene održavanja takvih prostora. Da skratim priču, i tu se slažem sa kolegama i sa jedne i sa druge strane da ne smijemo podlijegati tome da neke pokvarene jabuke kako bi Englezi rekli pokvare cijeli koš odnosno u svakom žitu ima kukolja. I u slučaju kada raspolažemo državnim zemljištem odnosno državnom imovinom u ovom slučaju moramo se uvijek voditi dobrim primjerima. No, čelnici jedinica lokalne samouprave su prije svega odgovorni svojim biračima i birači moraju osvijestiti to da ih imaju pravo i trebaju propitivati, a onda na kraju kazniti ili nagraditi ovisno kakav je to potez bio sa svojim glasovima. Dok to birači ne osvijeste mislim da ćemo imati još uvijek loših projekata. I većina da se razumijemo gradonačelnika, načelnika su odgovorni ljudi koji žele dobro svojim sredinama, ali kažem zbog ovakvog make up-a naše lokalne samouprave možda bi bilo pametnije promišljati o poduzetničkim zonama na razini županija koje su ipak veće i mogu zaokružiti logički neke barem mikroregije ako ćemo tako govoriti. Hvala. Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani zastupniče. Otvorili ste jednu temu koja je dosta osjetljiva. Naime, kada govorimo o tim poslovnim zonama, kad govorimo o razvoju jedinica lokalne samouprave onda moramo govoriti i o strategijama i smjeru razvoja te jedinice lokalne samouprave koji ovisi o strategiji županije, koji opet ovisi o strategiji države. Prema tome, ukoliko imamo pravilno postavljenu strategiju i ove poslovne zone u ovom vašem općini koju ste spominjali bit će zapravo dobro usmjerene. Naime, vi dolazite iz poljoprivrednog kraja i sad zamislite da je tako ona općina propisala i napisala da će se u toj poslovnoj zoni baviti preradom poljoprivrednih proizvoda koji su proizvedeni u blizini.

dat ću vam ponovo primjer recimo svoje županije Osječko-baranjske gdje imate zapravo šest mikroregija Baranja, Osječki prsten, Miholjština, Đakovština, našički kraj dakle svaki taj kraj je specifičan na neki način. Recimo u Miholjštini imate jako puno ribnjaka, velika je proizvodnja ribe, ribogojilišta i sl. ne znam u Baranji, Baranja i vodom i lovnim područjem i imate puno vinograda odnosno proizvodnje vina, ne znam u Đakovštini je nešto treće itd., itd. jednostavno gospodarsko planiranje ne može biti prepušteno jednoj maloj općinici recimo u okolici Miholjštine jer ona na tom mikro području i toj mikroregiji sama ne može ništa, ali sve općine zajedno sa gradom Miholjcem koji uvijek treba biti generator razvoja mogu. Poštovani kolega Hajduković. Govorili ste u svojoj raspravi da u vašem kraju odakle dolazite da je zaista velik broj poslovnih zona koje se nisu realizirale i da zapravo je intencija i dalje lokalne samouprave da se gradi i ako ne zna se kako i za koga. Ja bih htjela da mi komentirate i činjenicu da se u istočnoj Hrvatskoj nalazi 40% poslovnih inkubatora također kao jedan dio poduzetničke infrastrukture, a sva istraživanja su pokazala da je Hrvatska u samom vrhu po tome dakle 13 na milion stanovnika, ali nažalost da to ne generira apsolutno nikakav gospodarski razvoj. Ono što se dogodilo u Hrvatskoj zapravo pokazalo da nismo imali nikakvu jasnu poduzetničku strategiju već da su se inkubatori isključivo gradili kako bi se povukli novci iz EU fondova i danas dakle apsolutno nisu postigli nikakav učinak niti onaj transfer znanja što je trebalo biti

odnosno barem bi trebale biti jedna dobra, dobar dio poduzetničke infrastrukture koji potiče zapravo nove tvrtke, rast, transfer tehnologija, inovativnosti itd., itd. Imate jako dobrih primjera, a imate jako loših. Recimo osječki inkubator mislim da je dobar primjer. U Osijeku imamo i IT tehnološki park što je isto novina za Hrvatsku u Osijeku uostalom dakle imamo i Osijek softver city koja je opet jedna drugačiji način joint venture recimo to tako poduzetnika u IT i lokalnoj samoupravi itd., Ali u mnogim drugim jedinicama lokalne samouprave se stvara dojam da baš to, ako koristite novac EU bez vizije ne proizvedete cilj odnosno da su ti projekti služili samo za uhljebljivanje podobnika …/Upadica: Hvala./… a da rezultat koji su trebali isproducirati nisu isproducirali. Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Hajduković, dakle referirat ću se možda na sam početak vaše rasprave. Mi često govorimo i volimo govoriti o decentralizaciji, pa nam je decentralizacija bila hit tema u jednom trenutku znate ono kad krenemo, pa reforme, pa decentralizacija meni se čini da je ovo jedan od načina, ne da mi se čini nego sam sigurna, ako želimo stvarnu decentralizaciju onda je ovo jednog od načina. To da država ima na svom lageru neko zemljište s kojim ne radi ništa, koji je kao što je kolega Klarić rekao tamo krš i kamenje, a da neke jedinice lokalne samouprave imaju ideju kako privest namjeni, kako staviti u funkciju, kako zaposliti ljude meni je to decentralizacija, meni je to da država kaže ok ja ne mogu s tim upravljat, ne želim trebaju mi veliki resursi, trebaju mi veliki sustavi, ali dat ću onom koji želi. I zato je važno da zapravo znamo da razlikujemo dobro od lošeg …/Upadica: Vrijeme, Kolegice Mrak Taritaš mogu se samo složit s vama. Dakle, imate puno općina i lokalnih čelnika koji imaju viziju, a onda se spotiču recimo to tako o državnu, centralnu državu odnosno birokratizaciju iste. Vi ste rekli jednu dobru stvar koju bih volio i ponoviti jer kažu da je ponavljanje majka znanja. Znači imamo neku imovinu, ta imovina propada bilo da je to poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, nekretnina, slično. Ne znamo, država ne zna što bi s tim, ako država nastavi gospodariti neće biti iskorišteno, niti biti privedeno niti jednoj djelatnosti, ali kad se pojavi netko tko ima viziju ili tko bi htio gospodarit e onda smo u problemu. I to vam je nažalost postala filozofija nekih, a to je bolje ne raditi ništa pa ne griješiti nego radit nešto pa možda pogriješit. A možda napravite dobru stvar, možda stvorit nova radna mjesta, možda stvorit nove gospodarske subjekte, možda udahnuti život jednom pasivnom kraju, općini, selu kako želite.

želi slati jasne poruke ovdje iz Hrvatskog sabora. Meni se često čini da vi šaljete poruke da je bolje da ništa nema. Jučer smo raspravljali o državnom proračunu, ne trebaju nam društveni domovi, ne trebaju nam vrtići u Slavoniji, sad nam ne trebaju poduzetničke zone, ne treba nam ništa. A onda kažemo da tamo ljudi ne žele doći, ne žele ostati, ne žele biti. Ja mislim da svaka općina na prostoru konkretno Osječko-baranjske županije treba imati poduzetničku zonu. Koliko će ona biti velika o tome možemo razgovarati, ali stvoriti prilike i preduvjete pa to je osnova i državne politike i lokalne samouprave. Prema tome ne možemo govoriti da je bezidejno u Drenju imati poduzetničku zonu.

Ja se s vama kolega slažem, ali ne znam možda me niste slušali ni jučer, a ni danas. Dakle, rekao sam da je ovo dobar zakon, barem ga ja ocjenjujem kao korak u pravom smjeru ako će on poboljšati, olakšati nastanak i poduzetničkih zona i raspolaganje državnom imovinom koja se ne koristi ja nemam ništa protiv čak dapače. Govorio sam vam o nečemu drugom, a to su neke nelogičnosti koje ja vidim, a morate vidjeti ne kao političar neko tko želi odgovorno gospodarit javnim financijama i tko je radio u gospodarstvu. Sve vam ima računicu. I zato sam vam i dao primjer one gospodarske zone koja zjapi prazna, čije održavanje košta, netko je taj novac u tu gospodarsku zonu uložio, a benefit na kraju nije bio nikakav. I baš zbog toga što dolazimo iz relativno pasivnog kraja si ne možemo priuštiti takve promašene projekte. Govorio sam o mikroregijama možda je to način na koji bi se naše općine i gradovi trebali okrupnjavat i na koji bi trebali …/Upadica: Vrijeme, hvala./…

spomenuli ste pitanje njihove neisplativosti ili da su neke zone izgrađena evo bez nekakve posebne geografske, operativne ili logističke logike. Nadovezala bi se evo na ovo što je kolega Ivanović, da u nekim dijelovima moramo imati i takve zone koje su spremne ukoliko se poduzetnik odluči doći, znači moramo imati spremne zone i moramo imati i određen dio i tih jedan određeni vremenski period nepopunjenih zona ali ne mora baš svaka općina imat poduzetničku zonu, doista taj krug se može proširit. I evo upravo tu jest ključno

Namjerno sam vam dao primjer jedne gospodarske zone, neću sad reklamirat tu općinu, ali recimo da je na pola puta između Zagreba i Siska, gdje vam skoro pa desetljeće ta zona zjapi prazna i skoro pa desetljeće pa građani porezni obveznici te općine moraju plaćati njezino održavanje od rasvjete, do košenja, znači ne možete dozvoliti da taj prostor kad ste već toliko uložili postane devastiran. I onda dolazimo do tog pitanja kome to koristi na kraju? Najmanje toj općini, najmanje tim poreznim obveznicima koji plaćaju doprinos u općini koji žive u njoj jer imaju samo izdatak i samo trošak. Jasno je da poduzetničke zone jedno vrijeme moraju biti prazne i osječke su se recimo punile s vremenom. Imamo još nekih deset parcela recimo u zoni Nemetin, ali recimo zona Tenja je puna, dakle nije bila puna odjednom to se je desilo nakon nekog vremena, ali morate imati jasnu viziju kada u takav .../Upadica Evo samo da kažem da se svakako ubrajam u one koji su prije za to da treba raditi nešto nego ne raditi, evo da kažem … i poduzetničke zone kao ideje su svakako dobra stvar ostvarivanje nekakve poduzetničke infrastrukture u kojima će onda poduzetnici moći stvarati nove vrijednosti, otvarati nova radna mjesta, ali s druge strane i vi ste u pravu zaista ih ima onih koji su evo kako je neko spomenuo ovdje bile služile samo tome, ajde nemamo drugih eu projekata pa ajmo nešto osmisliti da izvučemo a onda o održivosti o dugoročnoj održivosti toga nitko ne razmišlja, dakle ne radi planove, ne radi zapravo na kraju i kad napravi tu infrastrukturu ne radi na promociji toga, na poticanju poduzetnika da se uključe u takve zone. u takve zone. A imate i slučajeva kad država poklanja jedinici lokalne samouprave državnu imovinu i to po nekoliko puta u nekoliko mandata pred svake izbore. Evo sam sam … Naravno kolegice, takve stvari se mogu koristiti kao alati za skupljanje jeftinih političkih bodova, ali to ne bi trebali biti. Znači ovakvi projekti bi trebali nadilaziti jednu vlast bila ona gradska, općinska, županijska ili jednu stranku. Imate dobar primjer evo opet ću spomenuti svoj Osijek, naše poduzetničke zone kao ideju je začela jedna politička opcija, jedan gradonačelnik nastavio je drugi i treći i sad je evo i četvrti samo nastavlja na tom tragu, dakle ne mora ništa dobro izmišljat. Ali to je postojao neki iako je bilo recimo kritika na početku, postojao je neki konsenzus i to je bio dobar projekt. I evo sada i HDZ-ov gradonačelnik koji je zadnji samo na tome nastavlja i naravno da mu ja tu želim puno sreće da popunimo i ovaj ostatak praznih parcela što je ostao. Koliko sam čuo već nekih interesenata ima, bit će raspisan natječaj vrlo skoro, dolazili su neki Talijani vidjet zahvaljujući i našem generalnom konzulu u Milanu, tako da treba bit optimist. Ali kažem, svaki takav projekt treba imati neku viziju, logiku i strategiju. Hvala, nemate više replika. Sada je na redu g. Željko Pavić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Slažem se sa kolegom koji je rekao da moramo slati jasne poruke s ove govornice i u cilju toga trebali smo onda i dobro slušati što kolege govore da se rasprava ne odvuče u drugu stranu što nam se zamalo desilo u jednom momentu jer ovdje govorimo o jednom pozitivnom propisu, zakonskom propisu. I ono što mogu reći žao mi je što nije došao ranije ovdje na saborske klupe. Vjerojatno ste i ranije čuli u ministarstvu zov poduzetnika, zov čelnika iz lokalnih samouprava i mislim da je to trebalo puno ranije rješavati. U ovom zakonu imamo puno pozitivnih stvari za koje smatram da su trebale biti već ranije riješene, nadam se da će to biti sada u potpunosti riješeno i stavljeno u ugovore koji će se sklapati sa jedinice lokalne samouprave, a nakon toga jedinici lokalne samouprave kao vlasnici poduzetničkih zona sa poduzetnicima koje ulaze u te zone i da ćemo imati zapravo pozitivne efekte od ovog zakona. Ono što bih još osobno htio pohvalit, to je između ostaloga i registar poduzetničkih zona kao i registar koji se uvodi za poduzetničke potporne institucije. Mislim da je to važno, da je to bitno, pogotovo danas u naše vrijeme digitalizacije, informatizacije da imamo te podatke na dohvat ruke. Doduše ako mogu reći s ove govornice ja bih taj registar dopunio još sa dodatnim podacima koji bi služili i ostalima koji su zainteresirani da prikupe podatke vezane za i za zone i za potporne institucije. Ovo što se u zakonu spominje raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, mislim da to moramo svi pozdraviti. Ukoliko se nekretnina koja je darovana od strane RH u određenom roku ne stavi u funkciju treba ju vratiti što se mene tiče ja bih još da … iz sve moguće troškove koji su bili u fazi stvaranja te nekretnine u funkciju ili kad se trebala staviti u funkciju. Ono što bih htio posebno naglasiti to je digitalni inovacijski centar koji bi trebao pružati podršku poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja odnosno digitalne transformacije i razvoju digitalnih vještina. To je jedno od područja koje je sigurno jako zahtjevno i sa kojim ćemo se vjerojatno više puta i kao saborski zastupnici i mnogi od vas koji ste trenutno na čelu jedinice lokalne samouprave pa i oni koji su poduzetnici u pojedinim poduzetničkim zonama sresti i koji će imati potrebu da nešto kažu o tome s obzirom na to da ćemo vjerojatno jako teško dobiti stručnjake koji će moći odgovoriti na sve izazove koji će se javiti pred njima. znamo svi da je danas IT industrija dosta razvijena, da su IT stručnjaci dobro plaćeni i ukoliko JLS oće imati u sklopu svoje u sklopu svoje poslovne zone oće imati digitalni inovacijski centar morat će dobro odriješiti kesu da bi tamo zaposlila ljude koji će biti kompetentni i koji će stvarno moći pomoći poduzetnicima u razvoju digitalizacije poslovanja odnosno u fazi digitalne transformacije i razvoju tih digitalnih vještina kao što je predviđeno u zakonu. Da bi se to na neki način da tako kažem optimiziralo evo predlažem sada ovdje s ove govornice da se pokušaju JLS udružiti i da imamo jedan digitalni inovacijski centar za više poslovnih zona. To je ipak posao koji se može određivati za puno više poslovnih subjekata, koji se može odvijati za puno poslovnih zona i mislim da bi takvo rješenje bilo dobro, optimizirali bi se troškovi, troškovi bi se smanjili na pola za JLS, a istovremeno bismo mogli pomoći većem broju poduzetnika koji se nalaze u više zona u blizini tog digitalnog inovacijskog centra naravno unutar neke poslove zone. se takav, takav prijedlog prihvati čak bismo mogli to kasnije u nekoj drugoj fazi staviti i u zakone, u zakon i da se to zapravo na neki način 100% i propiše i definira kako da se to osniva. Evo, traži repliku. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine Pavić, da, sigurno se tržište rada odnosno neke nove, nove tehnike i tehnologije dolaze i zauzimaju prostor i tu nema govora. Ovdje se spominjalo i inkubatore i akceleratore koji su bili možda moderniji prije 20.g. kao projekti koje je poticala i EU, no danas to možda nije ono što, što će bit generator i pokretač tih inkubatora i akceleratora, ali smatram da je dobro da smo iskoristili prilike da smo uzeli novac iz EU, da smo dali ljudima koji su se htjeli baviti na jedan drugačiji način biznisom, no to ne znači da se ti inkubatori i akceleratori ne mogu pretvoriti danas u nešto odnosno sutra u nešto o čemu i vi govorite, a to je taj IT sektor koji zasigurno generira i puno radne snage i puno prilika za napredovanje i samog kraja, na kraju krajeva i gospodarstva kao takvog u cjelini. Da, slažem se s vama. Naime, danas smo čuli jednu tezu koja je potpuno pogrešna. Naime, one industrijske zone, slobodne zone, poslovne zone, poslovni akceleratori, poslovni inkubatori, centri izvrsnosti, inovacijski centri, centri kompetencije, nisu to sinonimi. Znači svaki od tih pojmova ima svoje značenje, svaki od tih pojmova iza toga nešto stoji. I slažem se s vama što ste rekli, naravno iza toga postoji mogućnost da se to razvije u jednom sasvim drugom smjeru i vidjet ćemo što će nam donijeti vrijeme. Naime, digitalizacija i informatizacije je toliko intenzivna, toliko se brzo razvija ne samo kod nas nego i u svijetu da je teško predvidjeti što će biti za 2-3.g., ali možemo reći okej imamo cilj, postavit ćemo taj cilj, unutar poslovnih zona imat ćemo inovacijske centre koji će omogućit našim poslodavcima da krenu dalje u digitalnu digitalnu transformaciju i da se pripreme za jedno novo vrijeme, za jedno novo društvo koje je pred nama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gđa. Dreven Budinski. Hvala lijepa. Kolega Pavić, evo ovoga pred nama je danas 4. čitanje Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi i uvijek se nastoji da se iz zakona …/Govornik se ne razumije/… se poboljša i da se sluša odnosno tržište da se slušaju JLS i gospodarstvenici, mislim da je to onaj dio. A što se tiče onog vašega što ste rekli da dolazi taj IT sektor i digitalizacija bit će vjerojatno onih poduzetničkih zona odnosno JLS koje će to uraditi, a i bit će i one koje neće to uraditi i onda ćemo za par godina kad se bude vjerojatno nešto mijenjalo ponovo razgovarati o tome da su negdje razvijene, negdje nisu razvijene poduzetničke zone. Mislim da to jako puno ovisi o čelnicima JLS, naravno i o ministarstvu, a i o projektima koji dolaze iz EU. Zanima me što vi mislite. ne zavisi samo o tome što ste nabrojali, zavisi i o poduzetnicima, o strukturi poduzetnika koji su u poslovnoj zoni. Neki će biti zainteresiraniji da se transformiraju digitalno, da krenu u drugom smjeru, neki to neće biti. Naravno zavisi od toga koje su im, koje su im namjere, koji su im ciljeve. Oni koji će imati …/Govornik se ne razumije/…ciljeve postavljene imat će bolju strategiju, oni će sigurno koristiti i ove usluge koje su vezane za digitalne inovacijske centre. na završna, na završne riječi, završna razmatranja, ispred HDZ-a gđa. Nada Dreven Budinski, izvolite. Shvatio sam. Državni tajnice, kolegice i kolege. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture stupio je na snagu 27. srpnja 2013.g. i njime se sustavno i transparentno definiraju osnovna pitanja uređenja sustava poduzetničke infrastrukture u RH. Do danas smo imali 3 izmjene zakona, treća izmjena zakona stupila je na snagu srpnja 2018.g. i njime se u sustav poduzetničke infrastrukture uključene slobodne zone i ukinuta je obveza popunjenosti postojećih poduzetničkih zona od 66% na 50% u jedinici lokalne i područne samouprave koja je podnijela zahtjev za darovanjem. U jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture sredinom listopada 2021.g. upisane su 592 poduzetničke zone od kojih je 290 verificirano, te 265 poduzetničkih potpornih institucija od kojih je 203 verificirano. Dinamika verifikacije ovisi o osnivačima i dostavi dokumentacije kojom raspolaže. Razvoj sustava poduzetničke infrastrukture održiv je kontinuirani proces i značajna tema za gospodarstvo jer je u funkciji bržeg razvoja poduzetništva povećanja investicije i zaposlenosti a posebno jer su mali i srednji poduzetnici najbrojniji korisnici poduzetničke infrastrukture. Atraktivnost pojedine zone za poduzetnike se ogleda na razini njene infrastrukturne opremljenosti i to energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture, a izuzetno važni faktor su i prometna povezanost zone s glavnim prometnicama unutar RH. i kvalificiranost i kvaliteta radne snage, a za pojedine korisnike i blizina stranih tržišta. Ključnu ulogu u osnivanju i razvoju poduzetničkih zona, povećanju isplativosti, izgradnja zone te povećanje broja poduzeća koja u tim zonama posluju imaju jedinice lokalne ili područne i regionalne regionalne samouprave kao osnivači koji samostalno doprinose razvoju poduzetničkog okruženja kroz kreiranje i provedbu programa usmjerenih u razvoj poduzetništva, privlačenja potencijalnih investitora na svoje područje. Osnovna uloga poduzetničkih potpornih institucija je operativna, pružanje usluge podrške poduzetnicima u svim fazama razvoja poduzeća, a te usluge su edukacije, radionice, seminare, organizaciju, odlazak na sajmove, konferencije te izradu poslovnih i marketing planova odnosno analiza prema interesu poduzetnika. Za uspješno funkcioniranje sustava poduzetničke infrastrukture potreban je i kvalitetan i jasan zakonodavan okvir. Dosadašnja provedba zakona ukazala je na potrebu daljnjeg unapređenja sustava poduzetničke infrastrukture jer su utvrđene određene pojavnosti koje do sada nisu bile regulirane ili nisu bile dostatno regulirane. Razlozi za ove izmjene i dopune zakonodavnog okvira prvenstveno u cilju unapređenja za poslovanje subjekata

za poduzetničku infrastrukturu i reguliranje statusa jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture kao referentne baze podataka za subjekte poduzetničke infrastrukture. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture dijele, u dijelu koji se odnosi na površinu poduzetničke zone razlikuje pojmove ukupne raspoložive i aktivne površine poduzetničke zone. Ukupna površina je definirana prostornim planom i odlukom o osnivanju odnosno osnivačkim aktom koji sadrži sve katastarske čestice u definiranom obuhvatu zone i koje čine jedinstvenu cjelinu neovisno da li obuhvat zone ulazi cijela katastarska čestica ili samo njen dio. Raspoloživa površina je površina namijenjena poduzetnicima za obavljanje poduzetničke aktivnosti, a aktivna površina uključuje one čestice na kojima je poduzetnik započeo građevinski ili poduzetničku aktivnost ili je već aktivan. Jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave koja je podnositelj zahtjeva za darovanje zemljišta u vlasništvu RH dužna je u roku od 40, 45 dana od dana zaprimanja zahtjeva ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt dostaviti podatke i dokumentaciju. Ovim Prijedlogom Zakona u izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture će jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućiti bolju popunjenost svojih poduzetničkih zona te tako doprinijeti rastu gospodarstva i zaposlenosti na svojim područjima. Hvala. I vama. Gospođa Marina Opačak Bilić, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Hvala lijepo. Iskoristit ću ovo završno izlaganje da još jednom u ime Kluba Socijaldemokrata istaknem važnost cjelokupnog pristupa pristupa jačanja u poduzetništvu, važnost poticanja investicija i podrške onima koji se žele odlučiti na poslovni pothvat i samu ulogu države. Ponovit ću da je nužno u većoj mjeri od strane države provodit mjere olakšica i poticat upravo jačanje poduzetnika i njihovu konkurentnost. Naglasit ću još jednom pitanje birokracije i administracije kao pitanja koje obeshrabruje početnike i odbija investitore. Što se tiče kvalitetnije porezne politike spomenula sam ranije parafiskalne namete u kojem sigurno ima prostora za korekcije, a one bi u velikoj mjeri doprinijele u želji i ideji u onom dijelu kad se poduzetnici trebaju odlučit na pristup poduzetništvu. Spomenula bi još jedan primjer mogućeg rasterećenja koji sam nekad ranije predlagala na razini županije tada kao vijećnica, a koji bi po meni evo utjecao uglavnom na mikropoduzetnike. Znači radi se o tome da dobar dio novih mladih tvrtki pri osnivanju poduzeća naravno moraju prijavit sjedište tvrtke koje se često u tim početnim danima poslovanja zna mijenjati dok poduzeće ne pronađe adekvatan i zadovoljavajući prostor, a to je naravno svaki put jedan dodatni financijski trošak pri izmjenama u sudskom registru. tad sam predlagala da županija recimo osnuje jedan jedinstveni inkubator ili ured, jednu lokaciju koja bi služila funkciji prijave adrese poduzetnika, dakle ured u kojem bi svi oni koji žele mogli imati priliku prijaviti sjedište tvrtke na tu jedinstvenu adresu tog županijskog ureda. Tako bi zapravo smanjili evo mogućnost dodatnih troškova, barem u ovom prvom periodu poslovanja. To je evo jedan mini mali primjer koji je provediv i koristan. Dodatno ću još spomenut važnost nadzora od strane države nakon darovanja nekretnina jedinicama lokalne samouprave. Imali smo evo primjere i malverzacija i zloupotreba kada su jedinice lokalne samouprave tj. njihovi čelnici nisu osigurali formiranje poduzetničkih zona ili su u suradnji s tzv. poduzetnicima zloupotrijebili svrhu zone. Nešto o tome evo čuli smo danas i ranije od kolega. I takve primjere imamo diljem Hrvatske i upravo kako bi smanjili mogućnost za ovakve slučajeve potrebno je detaljnije odrediti preduvjete koje jedinice lokalne samouprave moraju ispuniti u cilju darovanja zemljišta u vlasništvu RH. Pitam evo i vas ovim putem državnim tajniče koje mjere provodite aktualno kako bi se ovakvi primjeri spriječili i kroz koju instituciju se trenutno vodi računa o ovome. Spomenut ću evo jer sam lokalne primjere navodila i u uvodnom izlaganju, spomenut ću jedan primjer jedinstvene prevare kad se u zoni općine Sibinj koja je u odličnom položaju, naslonjena je na Slavonski Brod, ima odličnu prometnu povezanost, ima izlaz na autoput, a koje je država darovala zemljište u svrhu izgradnje zone malog gospodarstva, a onda su kriminalnim radnjama i pogodovanjem određene osobe omogućile unaprijed dogovorenim tvrtkama i fizičkim osobama stjecanje vlasništva nad parcelama visoke vrijednosti i stjecanje nezakonite imovinske koristi i to bez preuzimanja tada bilo kakvih obveza za početak radova ili obavljanja gospodarskih djelatnosti u zoni čime je tada državni proračun oštećen za preko 60 milijuna kuna. Stoga molim da se dodatno uredi evo ovo darovanje nekretnina u vlasništvu RH i da se uredi zapravo raspolaganje državnom imovinom na način da se zahtjeva odgovorno i racionalno upravljanje s jasno propisanim i unaprijed poznatim kriterijima, a budući da isto predstavlja vlasništvo svih građana svih građana RH. Evo mi u Klubu socijaldemokrata u svakom slučaju dajemo podršku svakom nastojanju da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura i da se jača poduzetničko okruženje, tako i kroz ovaj zakon čije su izmjene dobre i koje pozdravljamo. Hvala. I vama. Gospođa Sanja RAdolović ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Još jednom zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Čuli smo danas puno toga ovdje vezano za samu poduzetničku infrastrukturu i mislim da se svi možemo složiti da sa ovim izmjenama zakona zapravo, ajmo reć deklarativno malim koracima kreće prema naprijed, ali da još imamo jako puno problematike u tom području. Razgovarali smo također i o tome da u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture upisano je gotovo 600 poslovnih zona, ali da zabrinjava trend opadanja upisa poduzetničkih zona u isti taj registar. Također govorila sam danas u svojoj raspravi i o analizi Ekonomskog instituta Zagreb koji je promatrao desetogodišnje razdoblje razvoja po slovnih zona i njihov utjecaj na ukupno društveni gospodarski utjecaj na jedinice lokalne samouprave, pa se tako pokazalo da lokalne jedinice na jednu kunu koje u zone uložila država pridodale su tri kune. Pokazalo se također da mjesta s poduzetničkim poslovnim zonama imaju za jedan postotni bod nižu stopu nezaposlenosti, kao i to da prosječni dohodak po stanovniku jedinicama lokalne uprave s poduzetničkim zonama su za 7% veći, a prihodi poduzetnika su dvostruko veći jer se rezultati razvoja zona prelijevaju i na poslovne aktivnosti izvan njih. Bitno je spomenuti da najveći učinak ostvaren je kroz izvoz, dakle tvrtke koje posluju unutar zona ima i do dva puta veće prihode sa stranih tržišta u usporedbi s tvrtkama koje posluju izvan zona. Međutim naravno postoji problematika prodaje zemlje odnosno ne ispunjavanja izgradnje te zemlje kada jedinice lokalne države to predaju određenom investitoru. Vrlo često se susrećemo s time da investitori nikad ništa ne izgrade, procedura oduzimanja zemlje je zato vrlo kompleksna. Zato mi zagovaramo tzv. koncept s pravom građenja gdje praktički investitor bi dobio pravo korištenja zemlje pod uvjetom da na toj zemlji u što kraćem roku sagradi objekt, zaposli ljude i počne obavljati djelatnost i nakon toga naravno s uporabnom dozvolom podnosi zahtjev za otkup zemljišta. Ono što nas u priobalnim destinacijama posebno zabrinjava jest poslovanje poslovnih zona na moru gdje je velik broj poduzetnika suočen s time da imaju nekakve svoje industrijske hale u tzv. turističkom obalnom pojasu koji se proteže do 3 km od obale i zapravo plaćaju puno skuplje doprinose, iako se uopće ne bave turizmom. To smatramo izuzetno nepravednim i mislimo da se mora promijeniti. Međutim, nije samo poduzetnička infrastruktura poslovne zone na koje smo se mi danas većim dijelom ovdje osvrnuli, to su primjerice razvojne agencije koje su dobile velike novce iz eu fondova, posebice za tehničku pomoć. I mene zaista zanima da li je napravljena nekakva analiza koliko poduzetnika je pokucalo na vrata tih razvojnih agencija diljem naše zemlje i koliko je zapravo dobilo tu tehničku pomoć za koje su im spušteni milijuni eura? Izuzev poslovnih zona, razvojnih agencija svakako treba spomenuti i same poduzetničke inkubatore. Moram reći da je u Hrvatskoj danas registrirano 55 poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova, iako tu naravno spadaju i neki koji su u likvidaciji ili stečaju, ali i određene konzultantske agencije koje su se upisale u registar pod inkubatore i tehnološke parkove. Također po analizama i istraživanjima koje su provedeni, mi smo u samom vrhu EU po broju poduzetničkih inkubatora, dakle imamo ih 13,4 na milijun stanovnika. koja je puno razvijenija od nas ih ima svega 0,37 po milijun stanovnika i istraživanja su pokazala da zapravo broj poduzetničkih inkubatora ne znači i ne dovodi nužno do generiranja ekonomskog rasta neke zemlje. Zbog čega je to tako posebice kod nas? svih inkubatora osnovano je i registrirano u Istočnoj Hrvatskoj i tu se zapravo pokazalo da se inkubatori nisu osnovali i registrirali da bi se zaista generirao nekakav know-how transfer znanje između fakulteta, sveučilišta, gospodarstva, državne uprave već zapravo oni koji su bili sposobniji, oni koji su angažirali bolje konzultante za eu fondove povukli su milijune eura iz četiri poziva koja su bila za poduzetničke inkubatore i nažalost danas su sa ključem u bravi i to nije Strategija razvoja poduzetništva i poduzetničke infrastrukture koja bi se trebala provoditi danas u Hrvatskoj, već bi trebali gledati da sva ta poduzetnička infrastruktura ostvaruje ono za što bi zapravo trebala biti i namijenjena, a to je gospodarski rast i razvoj naše zemlje. je na redu gospođa Anka Mrak Taritaš ispred Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, također završno. (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ovo je jedno od izmjena i dopuna dakle Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture oko kojeg svi kad smo govorili u ime klubova, ali i u pojedinačnoj raspravi smo govorili na način da je korak naprijed, da nam je prihvatljiv, da trebamo razvijati poduzetničku infrastrukturu, ali kako mi svi u ovoj sabornici em gledamo različitim naočalama pa neko ima one naočale koje su onako prozirne, neko ima ružičaste tako se i različito čujemo pa i ova rasprava nije ostala bez nekog tko je nešto drugo čuo da netko nije za napredak, da nije za razvoj, da nije za iskorak, ja moram priznati da to u raspravi nisam čula. U raspravi sam čula slijedeće, da treba i dalje razvijati poduzetničku infrastrukturu, da trebamo voditi računa da smo bolji, da smo uspješniji, da imamo recentne primjere da od svih jedinica lokalne samouprave odnosno općine, gradova se svi nisu na adekvatan način odnosili prema da imamo zaista situacija gdje se je iskoristila mogućnost da država daruje zemljište, a da pri tom se to zemljište vrlo brzo prodalo što je apsolutno protuzakonito i za neke druge opcije, za neke druge varijante, da je netko to zemljište koristio za sadnju ne znam krumpira, crvenog luka, a da imamo i na drugoj strani općine i gradove koji to uspješno rade, koji su dobri i koji zahvaljujući tome povećavaju ne samo svoj proračun nego omogućavaju i bolji život svojih sugrađana ali proračun i RH. Dakle, dobra investicija i dobro uvijek se osjetiti i osjeti se gdje, osjeti na proračunu. Prema tome, to je ono što smo kroz raspravu rekli, što smo kroz raspravu naglasili. Ono što smo jednako tako naglasili, a to je da bi zaista trebalo voditi računa i biti brži i ekspeditivniji kad znamo da je netko zlorabio, radio protiv zakona, zamislite dobio je odnosno država mu je poklonila zemljište za poduzetničku infrastrukturu i on ju je sutra prodao. Kao da je on osobno dobio, pa sam osobno puni svoj račun. Dakle, to je nešto o čemu ne treba uopće diskutirati, ali treba naglasiti, treba nekoliko puta reći i treba tražiti rezultate svega toga. Što se desilo? Što se desilo s tim načelnikom, što se desilo s tim zemljištem, što se desilo sa tim svim zajedno? Zamislite kad vama netko proda ukradeni auto i vi vozite taj auto godinama, kad se ustanovi da je ukraden ostanete bez tog auta. Ako vam je netko prodao zemljište za koje nije smio prodat, ostajete bez zemljišta, a ovaj treba odgovarati pa se onda tužite, ali toliko o tome. Ono šta ja želim još jedanput naglasiti, a to je nema nitko čarobnog štapića i sigurna sam da će i za i ove izmjene i dopune zakona za pola godine ili godinu dana će se pojaviti neki uvjeti i neke opcije u kojim će reći e gle, sad u zakonu nije dobro to i zato zakoni idu u izmjene i dopune. Ali ono što moramo težiti, što moramo voditi računa da znamo da moramo se odrediti što su nam neki glavni prioriteti. Ja iz ovog zakona čitam prioritet broj jedan, da ćemo i dalje razvijati poduzetničke zone i zaista pomagati onim koji su dobri da budu još bolji jer sam sigurna da onda oni koji su lošiji ili loši će gledati uzore u dobrima, da ne treba gledati uzore u onim najlošijim i najgorim nego u dobrima. Druga stvar je da se aktivira državna imovina. Pri tom ja zaista mislim da je ovo jedna od načina kad govorimo decentralizaciji. Dakle, mogućnost da jedinice lokalne, regionalne samouprave isto imaju tu mogućnost, ali ovdje prvenstveno govorimo o općinama i gradovima, se razvijaju, da zaista imaju mogućnost daljnjeg napretka i ja to čitam ko decentralizaciju. Jer nema te države i ne treba biti te države koja će da država razvija poduzetničke zone na državnoj razini jer to dobro biti neće. Ona treba dati mogućnosti, treba biti suport, ali to ne može biti način na koji je. I postoji jedna tema koju ću evo zadnjih 20-30 sekundi, mi smo ovdje cijelo vrijeme govorili o zemljištu, mi ovdje ni jedanput nismo spomenuli napuštene tvornice, napuštene prostore koje je koristila vojska, napuštene neke druge proizvodne hale gdje nije ni tema vlasništva nego je vlasnih država. To se zovu …/nerazumljivo/… investicije. To su prostori koji imaju napravljenu infrastrukturu iz nekog drugog vremena, a trebali bi početi razmišljati da su to prostori koje treba privesti namjeni jer smo u razvoju države i gradova …/Upadica: Vrijeme, hvala./… to preskočili.

(HDZ)** Izvolite odgovor.

**Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom,

Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnijela zastupnica Katarina Peović. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenom amandmanu, poštovana državna tajnica Nataša Mikuš Žigman, izvolite. **Mikuš Žigman, Nataša** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Cijenjene zastupnice i zastupnici, amandman se ne prihvaća. Naime, darovanje nekretninama u vlasništvu RH jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave je propisano odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom i pripadajućim podzakonskim propisom odnosno Uredbom o darovanju nekretninama u vlasništvu RH. Samim Zakonom o upravljanju državnom imovinom vlada je u ime RH povjerila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vršenje vlasničkih ovlasti u odnosu na državnu imovinu. Tako da cjelokupnu proceduru darovanja nekretnina u vlasništvu RH provodi nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Samo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja daje mišljenje o opravdanosti darovanja onda kada su nekretnine namijenjene poduzetničkoj infrastrukturi i to temeljem uvjeta u Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Hvala vam lijepo. **Peović, Katarina (RF)** Kako bi se reklo ovo je bilo po kratkom postupku, brzo ste dali svoje mišljenje. A ako sam dobro shvatila znači Ministarstvo gospodarstva daje mišljenje u takvim slučajevima, no ono što je ovdje bilo rečeno je bilo vezano znači uz ovu situaciju kada, jer ovdje je bilo riječ o tome i to smo pokušali zaštititi, kada Ministarstvo gospodarstva odnosno Ministarstvo državne imovine pokloni nekretninu da se ne rješava to, znači ne rješava, da tu nije kraj znači njihovog nadzora nad tim. Sad može se na ovom ili onom ministarstvu to staviti kao nekakva obaveza, ali je važno da se nadzire i dalje na koji način se to koristi i da li je to, da li je to na neki način u korist u svakom slučaju mi ćemo proučiti ove sve zakone koje ste nam sada naveli i probati to provući kako god znači kroz koje god ministarstvo da se takvi slučajevi ne dešavaju jer evo imamo situaciju u Svetoj Nedelji gdje se doslovno za 1 lipu daje, iznajmljuje zemljište zemljište to nikako ne može biti korist za tu zajednicu. 4 puta više se u drugim sredinama i u drugim slučajevima najmanje znači plaća takvo zemljište.